Hvala, predsedavajuća.Zahvaljujem se Vladi što je prihvatila moj amandman i hoću samo dve rečenice da kažem.Vidimo da bi neki da se klade, a neki bi da rade. Vlada Republike Srbije i mi bi da radimo, kockari neka se kockaju, ali ne više sa budućnošću Srbije. Hvala vam.

trenera.Zahvalan sam Vladi što nije prihvatila ovaj amandman, ali, moram reći dve stvari o amandmanu. Mi nemamo višak radnika, nego višak neradnika. Najveća kletva u privredi je – dabogda ti Rodni bio stečajni upravnik, a najveća kletva u javnom sektoru – dabogda ti stečajni upravnik bio ministar. Hvala.

građane informišem, Vlada je podnela amandman da ovaj zakon stupi na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, a onda je verovatno uočeno da će to biti prekasno, da će ući u 2017. godinu, pa je onda skratila rok prihvativši amandman mog prethodnog govornika. Inače, ima još jedan poslanik koji je takođe predložio skraćivanje roka, ali je pogrešio za jedan dan, pa je rekao da zakon treba da stupi na snagu jedan dan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“. Ja sam predložio da stupi istog dana na snagu kada se objavi u „Službenom glasniku“.Šta nam pokazuje skraćivanje rokova? Pokazuje da Vlada nije baš dobro osmislila celu ovu stvar, da nije dobro tempirala vreme i da je moglo sprovođenje zakona da uđe u veliki problem.Jedna od stvari koja takođe nije dobro tempirana jeste i ta čuvena komisija koja vodi računa o tome gde je bilo viška zapošljavanja.Da li mogu ministarku da pitam, ako ima samo minut vremena, gde mogu da se nađu podaci te komisije koja vodi računa o tome gde je u javnom sektoru došlo do viška zapošljavanja? Ja bih voleo da vidim podatke o njenom radu. Hvala. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo, moj kolega profesor je rekao jednu neistinu, dakle, nije usvojen moj amandman nego amandman gospodina Filipovića. Moj uvaženi kolega profesor priča o partijskom zapošljavanju, a njegov lider kada je postao ministar prvo je zaposlio njega. Hvala. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Primili celini.Primili ste amandmane na Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima koji su podneli poslanici.Primili ste izveštaje nadležnih odbora kao i mišljenje Vlade.Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157.

Javnosti radi, radi se o zakonu, čija je ideja da se produži globa koju građani Srbije plaćaju za javni servis od četiri milijarde dinara za sledeću godinu, a da bi mogle da se prenose vanredne konferencije za štampu i sve druge specifične emisije koje su deo radne terapije koja se sprovodi da bismo imali bolju vladu nego što je Vlada na nervnoj bazi koju danas imamo.Amandman koji sam podneo ima magičnu rečenicu – briše se, a razlozi su potpuno novi, jer zloupotrebom postupka predlaganja zakona bez mogućnosti da se narodni poslanici upoznaju sa predloženim tekstom, a to je jedini način da se o predlozima vodi kompetentan rasprava, aktuelni režim najgrublje urušava sve principe parlamentarizma. Na taj način osim što se poništavaju još uvek krhki demokratski principi parlamentarnog života, uništava se svaka mogućnost da se Srbiji obezbedi prosperitetna budućnost koja je jedino moguća kroz poštovanje Ustava, zakona i demokratskih načela savremene civilizacije.Zakoni doneti ovakvom procedurom ne donose nikakvo dobro našoj državi i građanima. Ovde je situacija dokazana na četiri milijarde načina.Znači, načina.Znači, dok su bile neke normalne vlade, recimo, ta prva postpetooktobarska, prva odluka te vlade je bila da se smeni tadašnji šef službe bezbednosti, a druga odluka da se ukine taksa na brojilo kojim se plaćala TV pretplata. I nije bilo TV pretplate dok su normalne vlasti. Ko je to sve posle uvodio, dizao, spuštao? Tako je, tako je. Tri godine nije bila taksa, jer postoji način da se to finansira. Ako ne zna aktuelno rukovodstvo, neka dovede magične umove iz Pink televizije, Hepi televizije, i drugih televizija koje navodno samoprofitno posluju. Gospođo predsednice, SRS je tražila da se ovaj član briše zbog toga što je i predsednik naše poslaničke grupe prilikom podnošenja ekspozea od strane premijera Vučića

na neophodna socijalna davanja za one koji su danas u Srbiji najugroženiji, a ne za medijski, tzv. javni servis, koji nam ne daje pravo, kako njihov slogan kaže, da znamo sve.Naime, građani Srbije treba da znaju da direktor RTS, koji podnosi izveštaj o svom radu, ne vama gospodo iz Vlade, i tu sada nije ministar Antić, koji je pre nekoliko dana doneo neku statistiku i pokušao je da brani RTS, valjda i od sebe samog, i od članova Vlade, jer sam premijer je rekao, da nije zadovoljan njihovim radom.Dakle, oni se najbahatije ponašaju pod rukovodstvom Bujoševića, i za to podnose račun očigledno samo svojim zapadnim mentorima i pojedinim stranim ambasadorima.Ako je RTS, gospođo Gojković, danas u Srbiji, kada su deca gladna, kada su ljudi bez posla, kada nemamo dovoljno za obrazovni sistem, za škole, za visokoškolske ustanove, za pripadnike najugroženijih i predstavnika pojedinih i nacionalnih grupacija i manjina u ovoj zemlji, ako on potroši 800 hiljada evra godišnje na iće i piće, što bi kod mene u Šumadiji rekli, dakle, na jelo, na razne đakonije, onda treba da se zapitate da li vi takvim daljim srljanjem i davanjem novca onima kojima treba da kažete lepo da budu na tržištu kao i druge televizije u ovoj zemlji, kao i drugi medijski sektor koji se za to bori, mogu i dalje tako da rade.Očigledno je da mogu, jer im vi to dozvoljavate. Vi ste zakonom i ovim članom koji tražimo da se briše, nama dali obrazloženje da, eto, potrebno je još godinu dana da Vlada Republike Srbije, kasnije će i koleginica Radeta i druge kolege da pričaju o ovih 150 dinara, koliko će građani da plaćaju i dalje u 2017. godini za finansiranje RTS, kako treba da još malo se prevaziđe ta situacija. Ta situacija je trebala da se prevaziđe da stavite RTS pod kontrolu i parlamentarni nadzor, na način na koji ste izabrali regulatorno telo o kome je bilo reči i danas i izboru dva člana, koji takođe kontroliše RTS, da taj program da taj program bude upodobljen državnim i nacionalnim interesima, što naravno nije.Sam premijer se bunio da je u nekoj vesti bio, ne znam, u kom minutu, mada su njemu svi mediji otvoreni, i on može kako hoće, pa i na RTS. Ali, najveća opoziciona stranka i naš predsednik, koji se posle 12 godina, pobedio je sam Haški tribunal, vratio u Srbiju, nije dobio jedan jedini termin, i druge kolege poslanici najveće opozicione SRS.Prema tome, mi smatramo da je poslednji trenutak da se trgnete i da shvatite da finansiranjem televizije, koja je sve samo nije nacionalna, i ne sprovodi politiku medijsku koja je u interesu države i naroda, prestanete na takav način da finansirate da bi se Bujošević i ostali, koji služe zapadu i interesima koji su u suprotnosti sa vitalnim državnim i nacionalnim interesima, finansirali na takav način. Građani Republike Srbije znaju da je premijer Aleksandar Vučić obećao da će ukinuti pretplatu na RTS. I naravno, pretplatu je vrlo brzo zamenio sa taksom, kojoj sada ovim izmenama zakona u stvari produžavamo rok da se ovo dalje nastavi.Znači, još jedan od primera obećanja koja nisu ispunjena, odnosno urađeno je upravo dijametralno suprotno od onoga što je premijer obećao.Naravno, RTS treba da se finansira iz budžeta. Nama je potreban javni servis, ali uz to mora da ide odgovornost. Ta odgovornost polazi od uvođenja reda u samom RTS-u. Moramo da uradimo i sistematizacije radnih mesta, da uradimo i ocenu na koji način se troše pare. Moramo takođe da vidimo kakav se program emituje, da imamo elementarne fer odnose u politici npr. za vreme izbora u predizbornoj kampanji, znači, neke osnovne stvari što se tiče reda u RTS-u moraju biti uvedene, kako bi onda poreski obveznici mogli da finansiraju RTS.Ovaj način preko računa za struju je duboko pogrešan. Ne finansira se RTS na ispravan način. Potrebno je promeniti način finansiranja, ovo kako se sada radi treba jednostavno ukinuti. Pokret DJB će, kao što je poslanica Gojković kaže, kada dođemo na vlast, ukinućemo i pretplatu i taksu, RTS će se finansirati iz budžeta, ali će biti uveden red i znaće se tačno na šta se novac troši.

Ja se izvinjavam, a kako se onda finansiralo? Pa, finansiralo se iz budžeta.Prvo, moramo da napravimo razliku između državne televizije i javnog servisa. Vi ste donosili zakon da to bude javni servis. Javni servis finansiraju građani i to najdirektnije. Državna televizija je nešto što se finansira iz budžeta Vlade.Nemam Vlade.Nemam ništa protiv, samo nemojte da obmanjujete građane. Da li se finansiralo iz budžeta ili iz neke takse i pretplate, opet građani finansiraju, taj budžet pune građani iz poreza. Prema tome, kako god okrenete, građani finansiraju televiziju. Možda vi želite da je ukinete. Možda vi imate želju da ukinete RTS. Nemam ništa protiv. Evo, na referendumu, pa možda građani da glasaju da ukinu RTS. Ja moram da priznam, vrlo sam razočaran njihovim programom. Lično mislim da im je program, posebno informativni, prilično loš. A, inače su uglavnom sve vaši kadrovi.Sad, kako ste vi to finansirali, kako ste obezbeđivali RTS? Tako što ste sve svoje partijske kadrove tamo pozapošljavali, a druge strane ste one bivše, iz Miloševićevog perioda otpustili, pa su ljudi svi dobili radne sporove, pa smo morali višemilionske naknade da im platimo zato što ste to radili tako kao što ste radili kao hajduci. Em ste i direktora RTS-a prebili i zapalili tu istu televiziju.

ili hoćete da ga imamo? Ako hoćete da ga imamo, onda postoje dva načina finansiranja – ili da ga građani direktno plaćaju ili da ga plaćamo iz budžeta, to je onda državna televizija, a opet to građani finansiraju, jer građani pune budžet.Što se tiče neke druge televizije koja je ovde pomenuta, pa u vaše vreme vi ste pravili tu televiziju. Bezmalo ste montirali priloge na toj televiziji. Ima jedan poslanik iz opozicije koji se čak hvali da je pravio tu televiziju. O čemu mi pričamo ovde? Pa, vi ste kreatori takvog programa koji je danas na toj televiziji.Prema tome, zaista nema nikakvog smisla da napadate i pljujete ono što ste vi stvorili. To je zaista ružno. I mislim da je prema toj televiziji nepravedno, jer ako je neko napravio tu televiziju i vinuo je u nebesa, između ostalog, to ste bili vi i vaši kadrovi. Hvala. Dakle, ovde imamo jedno prethodno pitanje koje je manje-više jasno, a to je - da li je ovoj zemlji potreban Javni servis ili nije sada? Tu postoje oprečna mišljenja, ali ono što je, gledano iz ugla Ministarstva kulture i informisanja, nesporno jeste to da je Javni servis državi Srbiji potreban. Javni servis mora biti i finansiran iz nekih izvora i tu je poslanik Đukanović u pravu, finansiraju ga građani ovako ili onako.Smisao ovoga je vrlo jednostavan, ili će građani finansirati direktno, po nekim kalkulacijama, cenu od oko 350 dinara pod ovim uslovima ili će plaćati 150, a ostatak će se namirivati na ovaj način. To je vrlo jednostavna logika. Ove primedbe koje smo čuli ovde odnose se u većoj meri na uređivačku politiku. To nije tema ovoga o čemu mi danas pričamo ovde.Uređivačka politika se formira i kontroliše na drugi način. Evo, podsetiću vas, dakle, da Radio televizije Srbije i Radio televizija Vojvodine jednom godišnje podnose Narodnoj skupštini izveštaj radi razmatranja i odlučivanja, a Savetu regulatora radi informisanja, Izveštaj o radu i poslovanju za prethodnu godinu sa Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora. Postoje mehanizmi koji su predviđeni zakonom o tome kako treba i ko može da kontroliše i uređivačku politiku i rad, unutrašnju strukturu Javnog servisa. Ovo o čemu mi danas govorimo, ako se dobro razumemo, jeste kako je on finansiran i ko ga finansira i po kojoj ceni?Dakle, poslanik Radulović, ako se ne varam malopre je rekao, on tako smatra, da je ovoj zemlji potreban Javni servis. Vi ste izneli drugačije stanovište da je potrebno komercijalizovati. To je tema možda. To je tema o kojoj se može razmatrati u narednoj godini ili neki drugi put, ali u ovoj situaciji, kada smo u prilici da odlučujemo i moramo da odlučimo na koji će način biti finansiran Javni servis sledeće godine, mi ne vidimo bolje

Hvala.Da ponovim još jednom, pošto je bio pokušaj izvrtanja onoga što sam rekao. Naravno, Srbiji je potreban Javni servis. Ne govorim o tome što je ministar govorio, nego poslanik Đukanović. Znači, Srbiji je potreban Javni servis. Pitanje je kako ga finansirati. Mislimo da je pogrešno da se to radi iz pretplate, iz takse. iz takse. Potrebno je finansirati iz budžeta tako što će se u budžetu tačno predvideti koliko, a pre toga, znači, da ne može Vlada da odlučuje od budžeta do budžeta da li će ili neće dati novac, a sa druge strane, potrebno je uvesti red u Javni servis. Znači, da imamo jasne o sistematizaciji radnih mesta, koliko je ljudi potrebno, kakav program hoćemo, kakve stvari se finansiraju. Tu ulazimo, naravno, u pitanje same programske šeme i šta radi RTS, jer to određuje i troškove RTS-a. To je ono što građani očekuju. Kroz tu odgovornost onda treba poreski obveznici da finansiraju dalji rad RTS-a.Imali smo toliko prilika da vidimo, astronomske cene ugovora koje RTS potpisuje sa raznim drugim burazerskim firmama. To je nešto što građani ne žele da finansiraju. Nikakva transparentnost ne postoji i zbog toga i govorim o ovome. Hvala. **Maja

amandmanu. **Nemanja Šarović** Ja bih upravo u vezi sa ovim što je rekao ministar. On priča o nekakvim mehanizmima. Nije poenta da li postoje mehanizmi ili ne, nego da li su ti mehanizmi celishodni i da li su delotvorni. To što će neko u ime RTS-a podneti izveštaj jedanput godišnje ne znači ništa, apsolutno ništa.Javnost je upoznata sa tim da je nemoguće doći do toga kolike su plate na RTS-u. Ne govorim o platama običnih ljudi koji ih zaista zarađuju, nego o platama onih koji su vedete svakog režima. O njima govorim. Prema tome, sve što se plaća iz budžeta Republike Srbije, iz džepova građana mora biti javno, mora se znati na šta koji dinar ide. Na RTS-u to ne postoji. Prvo pitanje na koje vi treba da odgovorite – da li mi uopšte imamo Javni servis? Vi nama postavljate pitanja – da li je potreban ili ne? Recite nam da li ga imamo Po našem mišljenju, nemamo ga. Da li je RTS Javni servis, da li RTS funkcioniše u skladu sa profesionalnim etikama? Ne. Da li RTS funkcioniše u skladu sa nekim normalnim principima? Ne.Srpska radikalna stranka je druga po veličini u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ne pozivaju nas ni na jednu debatu. Zovu koje kakve analitičare, samozvane, kvazi analitičare. Gde su to oni proverili svoju društvenu težinu? Nigde. Na kojim izborima? Ko je njih proglasio da su bogom dani da dolaze i da oni šire pamet i svoje mišljenje? Koga zanima njihovo mišljenje? Zbog toga imamo izbore. Zbog toga imamo instituciju.Radio televizija Srbije ne poštuje Narodnu skupštinu Republike Srbije. Pre nekoliko dana prekinut je direktan prenos, ono što je bila osnovna tekovina demokratije, da bi pustili vaterpolo utakmicu koja je odigrana prethodnog dana. Što je nisu puštali prethodnog dana? Što je nisu puštali na RTS 1, bilo gde drugo? Šta to može biti važnije od sednica Narodne skupštine, Narodne skupštine koja odlučuje o životu građana… koja donosi zakone u skladu sa kojima će građani morati da žive, a nemaju priliku ni da saznaju šta se to priča ovde u Narodnoj skupštini. Prema tome, ovakva RTS nam ne treba, ne treba ni građanima Srbije.

usvojiti iz jednog prostog razloga. Zalaganje za ukidanje televizijske pretplate ili takse, zovite je kako hoćete, je prevaziđeno i kao instrument političke borbe. Zalaganje za ukidanje takse je direktno zalaganje za ukidanje Javnog servisa ili za vraćanje Javnog servisa u državno vlasništvo. To bi, po mom skromnom sudu i mišljenju, bio jedinstven primer u Evropi 21. veka da se na taj način ukida Javni servis.(Nataša

Razlike u stavovima su u redu, ali ne treba govoriti stvari koje nisu tačne. Znači, postoje komercijalne televizije i postoji Javni servis.Kako javni servis izgleda u kojoj zemlji evropskoj, o tome možemo raspravljati. On uglavnom nije uspeo u Engleskoj. BBC je javni servis. On se tamo plaća iz poreza koje svaki građanin Engleske krajem godine plaća, iz toga se izdvaja deo.Ideja Javnog servisa je da se finansira iz javnih prihoda, u tom smislu da ga svaki građanin plaća, jer onda on ne zavisi od države, odnosno od Vlade, to je ideja, da politički bude nezavistan.Uvažavam primedbe ljudi koji kažu da je preveliki uticaj državne politike. To je rasprava o programu. Komercijalna televizija nema uslove poslovanja kao što ima Javni servis. Komercijalne televizije imaju mnogo više para od reklama,

i to je moje lično žaljenje što Javni servis… Javni servis treba zato da ima program – klasična muzika, obrazovne emisije, školske emisije, dečije. Komercijalne televizije to ne rade, jer se ne isplati.Prema tome, treba sačuvati Javni servis, ali je sasvim drugo pitanje, legitimno ovde, da li je ta televizija trenutno onakva kakva treba da bude?Samo još ovo. Kakav god bio Javni servis, on još uvek ima više profesionalaca nego druge televizije. Prema tome, nemojte tako olako pričati o Javnom servisu. Lično mislim da je Srbiji potreban, ali da su neke promene tamo potrebne i to, takođe, mislim. Hvala.

Zahvaljujem.Moj predlog je da, umesto ideje predlagača da se za godinu dana produži, se produži za dve godine. Dobro je što ste prihvatili to.

hoćemo da razgovaramo o uređivačkoj politici RTS i RTV prvo moraju da budu finansirani. Prvo mora ministarstvo i svi mi koji smo zainteresovani za medijske slobode i dobar program Javnog servisa da znamo da je jedan problem rešen na određeni rok dovoljno dug da se svi drugi bavimo drugim temama.Zašto smatram da je to suočavanje sa realnošću? Zato što je ovo, ja ne znam, četvrti ili peti put da kažemo – daj nam još godinu. Ali, sada prvi put ja mislim da započinje dijalog u kome ćemo, nadam se, od ministarstva i od Vlade, čuti – a šta radimo u toj godini? Šta radimo do marta meseca? Šta radimo do juna meseca? Šta radimo u ovoj godini ako budu raspisani izbori? Šta radimo ako ne bude svih izbora? Šta radimo na jesen? Kad sami sebi damo rok da dođe izveštaj RTS i RTV i da razgovaramo o uređivačkoj politici.Ja nisam opozicija Srbiji, ja sam opozicija Vladi i ovo je dokaz da šta god ja mislila o uređivačkoj politici jednog i drugog javnog servisa, ja ću braniti njihovo pravo da postoje, jer postoji zakon za koji smo glasali, u kome smo kazali da treba da postoje.Ako se suočimo sa realnošću na takav način od toga može biti samo dobra po javne servise, po uređivačku politiku, po Vladu i po sve nas koji znamo iz tuđih primera kako ide osvajanje prava i sloboda u društvu koje se menja.Prvo, prava manjina. Prvo oko toga društvo da postigne saglasnost, jer je to važno da prestane diskriminacija i da razumemo da smo svi jednaki, onda idu medijske slobode, jer je to najosetljivije, pravo na slobodno javno izgovorenu reč, pravo na kritiku, pravo na dijalog, obaveza na dijalog, onda ide pravosuđe i tek na kraju, nažalost, moju idu druga prava koja su Ustavom garantovana ljudima, pravo na rad, pravo na slobodu kretanja, pravo na imovinu i sva ostala prava koja su nama u Ustavu zapisana.Ako

da moramo da slušamo jedni druge kada govorimo o uređivačkoj politici i da mediji nigde nisu vlasništvo privatno, državno, kako god hoćete, bilo koje političke stranke i da zakoni jednako važe za komercijalne medije i za javne servise. To se ovde često zaboravlja. Pravila za komercijalne televizije su jednaka. Ne može da lupeta šta god hoće na komercijalnoj televiziji zato što je privatna televizija. Pravila su ista u istim tim zakonima za koje smo mi glasali.Ako se u svemu tome budemo razumeli, nadam se da ćemo onda na kraju druge godine od danas imati i održivo, svima jasno, i od svih prihvaćeno rešenje za finansiranje i za važenje Zakona o Javnom servisu. Meni je drago da ću biti deo tog rešenja, kao što želim svako svako dobro svima koji budu radili na tome u mesecima pred nama. Ja mislim da ste prestrogi. Mislim da imamo Javni servis, ne samo u pogledu forme, nego i u pogledu sadržine. Javni servis, znači poslednja stvar koju ću ja da činim sada ovde, da budem advokat uređivačke politike ovog Javnog servisa, niti da zastupam njihove interese i stavove, ali ako pokušamo da budemo, gledano iz mog ugla, malo objektivniji, videćemo da Javni servis emituje dosta sadržajan i bogat program iz oblasti kulture i na Prvom programu i na Drugom programu i na onom Trećem kanalu i program iz oblasti umetničke i džeza i emisije iz nacionalne istorije i iz književnosti i iz istorije umetnosti itd. itd. To je jedan aspekt. Znači, to postoji. To je činjenica. U to se može svako lako uveriti.Kada je reč o informativnom programu, jasno je da postoje nezadovoljstva sa različitih strana, ali ovaj sistem u kome mi obitavamo funkcioniše tako - ova Skupština bira planove REM-a, REM bira članove Upravnog odbora, Upravni odbor kontroliše rad Javnog servisa.Mi možemo, ja ću se složiti sa vama ili sa bilo kim ko to bude afirmisao, napraviti posebnu skupštinsku raspravu o tome da li je taj sistem dobar, ali ovde govorimo o tome šta bismo dobili ukoliko bismo na neki način prekinuli finansiranje Javnog servisa za sledeću godinu.Upravo godinu.Upravo usvajanjem ovog amandmana mi smo stvorili uslove, hajde formalno gledano barem, da za dve godine donošenjem, ne za dve godine, za nekoliko meseci, nadam se veoma brzo čak, usvajanjem nove medijske strategije i otvaranjem dijaloga upravo u ovoj Skupštini, mi možemo da unapređujemo uslove za rad i za kontrolu rada Javnog servisa.Ja lično smatram da ste vi prestrogi kad ucenjujete da mi nemamo Javni servis. Mi ga imamo, jer javni servis RTV ispunjava svoju misiju zakonsku i kroz dosta sadržajan program na jezicima nacionalnih manjina i informativni i kulturni itd. itd. da ne nabrajam.Kada je reč o finesama i razlikama, zadovoljstvu ili nezadovoljstvu, recimo radom informativne redakcije i zastupljenosti političkih stranaka ili ovoga ili onoga, što ste vi afirmisali pored ostalog, to svakako da jeste večna tema, jer ako se osvrnemo unazad videćemo da nikada opozicija, ko god bio iz opozicije u poslednjih petnaestak godina nije bio prezadovoljan uređivačkom politikom …

Hvala gospođo predsedavajuća.Ja bih samo hteo da pohvalim Vladu i pohvalim ministra što se amandman opozicije prihvata u ovom trenutku zato što to doživljavam kao neko ko se godinama bavio ovim poslom

kada se u Vojvodini sasvim drugačije gledalo na ono što dolazi iz Republike, a danas čini zajednicu informisanja, jako je važno da upravo ovako danas razgovaramo. Samim tim, pohvaljujem i prihvatanje ovog amandmana i naravno zajedničku ideju da informisanje bude onako kako najviše odgovara građanima Srbije, bez obzira da li živeli u Vojvodini, u centralnoj Srbiji, u Beogradu ili na KiM. Hvala

oko finansiranja RTS, pa kaže – trebalo bi Vlada iz budžeta da ga finansira. Nemam ništa protiv, ali vi morate da onda tačno kažete građanima da je to državna onda televizija.(Poslanici bih zamolio ako može bez dobacivanja, ako nije problem.Zašto? Onda morate da se saglasite sa tim ne da REM postavlja Upravni odbor RTS, nego Vlada da postavi direktora RTS. Upravo tako zato što je to onda Vladina televizija. Znači, Vlada bi postavila direktora i ne biste mogli tek tako onda da odlučujete ko su članovi REM pa da REM onda postavlja RTS. Zato što to Vlada onda direktno finansira.Prema tome, nemojmo da se igramo sa tim zato što vi ste doneli Zakon o Javnom servisu. Javni servis se finansira od strane građana. Upravni odbor RTS bira nezavisna institucija. Skupština bira tu nezavisnu instituciju. Nemojte da se igrate sa tim i kažete – hoćemo samo da Vlada iz budžeta jer onda Vlada ima pravo da utiče čak i na programsku šemu, a bogami ima pravo i da postavi direktora jer je to njena institucija. Mislim da to nije dobro rešenje.Sa druge strane, ovde se kaže da RTS izađe na tržište. Nemam ništa protiv, ali znate, ako hoćete da sačuvate kulturu, a s obzirom da RTS proizvodi određeni program koji, složićete se, teško može na tržištu da konkuriše u sferi sa ovim starletama, raznim drugim rijalitijima, što ste vi inače izmislili i vi ste autori toga, ja nisam baš tako siguran da bi RTS mogao tu da opstane, jer ne možete džez, klasičnu muziku itd. da stavite da na tržištu bude konkurentno sa ne znam „Velikim bratom“ ili ostalim rijalitijima, što ste nam vi ovde doneli.Onda se zna da bi RTS u toj situaciju potpuno propao. Vi negde morate da očuvate kulturu, a to možete jedino zaista na ovakav način.Da li se meni dopada informativni program RTS? Mislim da je on jako loš, ali opet je to zahvaljujući vašim kadrovima koji su i dalje zadržani tamo i niko ih nije pipnuo, za razliku od vas koji ste metlom počistili apsolutno svakog kada ste došli na RTS. Hvala vam. Ako smo još uvek na amandmanu koji je podnela gospođa Gordana Čomić, ja pozivam Vladu da preispita svoj stav. Mislim da je ovaj amandman loš i da nije dobro što je prihvaćen, a, evo, sada ću da vam kažem i zbog čega. Samo vodite računa da ne pobrkate ovo je zakon koji je tačka br. 2, imamo nešto slično, tačka 3, ali to nema veze sa tačkom br. 2.Član 62. glasi – od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine javna medijska ustanova RTS i javna medijska ustanova RTV delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti. Delimično se finansira iz budžeta Republike Srbije, to je rešenje za 2016. godinu. Vi ste prihvatili da delimično finansirate i 2017. i 2018. godine, a šta je drugi deo? Drugi deo je onaj drugi zakon. Iz ovog zakona ne sledi drugi zakon. Vodite računa šta radite.Reformu ovog sektora krenuo je potpredsednik Žarko Korać 2003. godine, pa ga nisu shvatili ni njegovi iz DOS-a tada, nisu ga shvatili. Pa je onda nastavljena kasnije kroz RRA, pa smo dobili sada ovo što smo dobili. Šta smo dobili – medijski javni servis evropske Srbije. E, pa ne može da bude on takav, ne može da bude evropske Srbije. Srbija treba da bude srpska, a ne evropska. I zato vam je takav program, i zato imate Bujoševića. Da pitate ovde nekoga ko je za to da Bujošević bude direktor, pet ljudi ako bi diglo ruku. Da pitate one urednike tamo, dvoje, troje bi diglo ruku. Neko vam ga je nametnuo, kao što je nametnuo i koncept zakona i sve ovo.Osim medijskog javnog servisa evropske Srbije imate i onaj dodatak RTS, svojina svih građana Republike Srbije, jel tako? Jel je svojina svih građana Republike Srbije? Nije. Čija je svojina? Jedne uže kružoke oko direktora. Imate sve i svašta tamo, ali nemate ni objektivno, ni nepristrasno, ni kvalitetno informisanje. Imate „Bolji život“ 765. put u reprizi. Da li mi možemo da zadovoljimo naše potrebe za informisanjem? Kod ovog javnog servisa – ne!I treća, najvažnija stvar koju ste zaboravili, 10 miliona evra je uloženo u digitalizaciju. Digitalizacija je omogućila da, u zavisnosti od područja, preko onog uređaja D2 dobijate RTS, one koji imaju nacionalnu dozvolu, lokalnu i regionalnu. Preko toga dobijate besplatno, ništa ne plaćate. Kome idu pare od kablovskih televizija? Vi nas dovodite u neprijatnu situaciju da pričamo o taksi od 150 dinara zbog ovih snimatelja, tonaca i drugih koji primaju minimalne plate. Kad se kaže RTS svi mislite na one na one tamo voditeljice, one što daju po 80.000 samo za frizuru mesečno. Nije to RTS i nije to interes građana Republike Srbije. Zapamtite, postoje i kablovske televizije.Kako je moguće da druge televizije ništa ne naplaćuju i imaju programe 24, kako je moguće da neka komercijalna televizija ima trideset i nešto kanala? Ništa ne naplaćuje. Tu je „Zdravko Herbiko“, 80 miliona godišnje, jel tako? A gde je RTS? On se učaurio, njemu je bitno šta će da mu kaže Devenport, šta će da kaže Dunja Mijatović, da li može malo da povikne na svoj status, da zakuka na novinare, da rasporedi novinare u udruženja i da sinhronizovano deluju. Zašto? RTS ma nije Radio televizija Beograd od pre 30 godina.

javni servis, pa imamo ga na papiru. Da li ga suštinski imamo? Nemamo ga. Zašto ga nemamo? Ne zadovoljava potrebe građana, ne zadovoljava potrebe građana. Kako može da zadovolji potrebe građana? Pre ćete da vidite tamo Vukadinovića, nego u Skupštini. Pre ćete da vidite nekog Anđelkovića, ko je taj Anđelković ljudi moji? Koji su to analitičari? Zoran Stojiljković je više bio na RTS nego u Agenciji za borbu protiv korupcije.O

Ne! Ovo pitanje mora da se otvori i mora da se reši. Da bi se ovo pitanje rešilo, nema produženja rokova, nema 150 dinara, ma koliko su to simbolična sredstva, nema, da bi pale maske, da bi dobili RTS koji odgovara svim građanima Republike Srbije. Zahvaljujem.Samo da dodam tehničku izmenu pravopisne vrste. U amandmanu – „Službeni glasnik RS“ od Republike Srbije,

i da ćemo kroz debatu o medijskim slobodama, o uređivačkoj politici medijskih servisa i Srbije i Vojvodine, konačno odustati od toga što tako pažljivo negujemo među nama, što nam čini štetu, a to je osvetnički duh među nama. Ne osvete, nego saradnje. **Saša Radulović** Mi smo protiv produženja ovog roka zato što se time praktično podržava održavanje nereda. Iz budžeta su svakako RTS predviđena sredstva, tako da imaju dovoljno vremena da se uvede red, da bi nakon toga mogli da rebalansom budžeta predvidimo sredstva.Čuli smo interesantnu interpretaciju poslanika Đukanovića koji je rekao – ako se iz budžeta finansira RTS znači da je Vladin. To onda podrazumeva da u stvari novac u budžetu je Vladin novac. Pa, da objasnim poslaniku da je novac u budžetu novac građana Republike Srbije, da građani plaćaju poreze, kao što je građanima i nametnuta ova taksa za RTS. I ne postoji Vladin novac, Vlada nema nikakav novac, samo raspolaže sa novcem poreskih obveznika.Prema tome, kazati kada se nešto finansira iz budžeta onda to znači da će Vlada da imenuje direktore i radi ostale stvari, govori o elementarnom nepoznavanju situacije i u stvari ko je suveren u svemu ovome. Znači, građani plaćaju poreze, Vlada nema nikakve pare. Srpski pokret Dveri podržava ovaj amandman i svako finansiranje javnog medijskog servisa iz budžeta, jer smatramo da je od velikog nacionalnog značaja da imamo našu državnu televiziju. Mi uopšte nemamo problem sa tim izrazom „državna televizija“. Mi ne vidimo kako takav javni medijski servis može da bude oslobođen od veze sa sopstvenom državom. Naravno da njegovo finansiranje nije od strane Vlade, kako reče poslanik Đukanović, nego od strane poreskih obveznika, građana Srbije koji pune budžet odakle se finansira RTS i taj deo nije sporan, kao što i određeni programi RTS, o kojima možemo da diskutujemo, u većini slučajevima nisu sporni. Kao što veliki broj zaposlenih na RTS, a posebno onih sa niskim primanjima, kamermani i svi drugi koji tamo rade veoma težak i ozbiljan i složen posao, imaju veoma niska primanja, nisu sporni. Sporna je uređivačka politika informativnog programa RTS i o tome ovde većina nas govori. Sporno je to što je RTS, odnosno njegovi urednici, služio svim režimima u poslednjih 26 godina. I danas služi interesima SNS.Dobro je ministar SNS.Dobro je ministar Vukosavljević oslikao kako to izgleda. Da, Skupština bira REM, ali ne Skupština, gospodine ministre, nego vladajuća većina u Skupštini. Pa, onda taj REM bira upravni odbor RTS, pa taj upravni odbor RTS kontroliše RTS, što znači vladajuća većina kontroliše RTS, ja sam tako razumeo vaše izlaganje.Kako to mi ovde u Skupštini možemo da ga kontrolišemo? Kako opozicija može da ga kontroliše? Hoćete da vam navedem konkretan primer? Ja sam šef Poslaničke grupe Dveri. Mi smo postali parlamentarni nakon nedavno održanih vanrednih republičkih izbora pre osam meseci. Ni jednom za osam meseci, ni jedan predstavnik Dveri, pa ni ja, nije učestvovao ni na jednoj emisiji na RTS, vašem Javnom medijskom servisu, koji vi ovde branite. Od čega ga branite? Od istine o tome da cenzuriše opoziciju? Da informativni program služi onako kako je služio Tadićevom režimu, tako služi vašem režimu sada? Pa, te slugeranje na čelu RTS su idealne sluge, vi ste ih samo preuzeli kao dobre sluge novih gospodara

Za nas nije sporno da se finansira RTS kao javni medijski servis i da proizvodi sadržaje koji nisu komercijalni i koji su potrebni, od kulturno-obrazovanih programa, istorijskih programa, porodičnih programa i svega onoga što ne možemo da vidimo ni na jednoj drugoj televiziji na kojoj dominiraju rijaliti šoui. To nije sporno. Sporan je informativni program koji služi vladajućem režimu i prethodnom i sadašnjem.Šta mi ovde možemo da učinimo? Da obezbedimo uslove da se čuje glas opozicije na RTS-u. Ako niko iz Ako niko iz opozicije, od vodećih opozicionih političkih stranaka, svi smo to ovde izjavili, ne može uopšte da se pojavi na RTS-u, nije bio Vojislav Šešelj, nije bio Saša Radulović, nisam bio ja, nije bio niko iz opozicije. Šta sad da radimo? Jel to javni medijski servis, gospodine ministre? Evo, vi budite pošteni pa uzmite sada reč i recite – to nije javni medijski servis, mora opozicija da dobije svoje mesto u javno medijskom servisu, i da proverimo vaše poštenje.

servisa.Poslanik je istakao primedbe i opservacije da to niko ne gleda, da gledamo „Bolji život“, itd. To je stvar ukusa, manje-više, i o tome se takođe može debatovati. Međutim, rejtinzi pokazuju da je taj program ukupno gledano visoko vrednovan od strane naših gledalaca. U najvećem broju slučajeva programi RTS, različiti programi, se vrlo visoko vrednuju po sondažama. Ta stvar je nesporna, lako i jasno dokaziva. Prema tome, situacija nije toliko tragična.Ono što se ovde vidi kao fil ruž, kao neka zajednička tačka, može se naslutiti i zaključiti da je prisutno nezadovoljstvo i to iz različitih pravaca uređivačkom politikom informativnog programa RTS. Ali, molim vas gospodo, mi ne možemo, da se hajde slikovito i narodski izrazim, da koljemo vola zbog kilograma mesa.Mi ne možemo da obustavimo ili sprečimo ili ugrozimo finansiranje javnog servisa za sledeću ili za 2018. godinu zato što nismo zadovoljni delom uređivačke politike informativnog programa. Eto prilike da u narednoj godini se ovde ova Narodna skupština, uz različite alate i mogućnosti, dogovora, itd, dogovori oko toga kako ustanoviti bolje ili efikasnije alate i mehanizme za nadzor i kontrolu kvaliteta uređivanja informativnog programa. Nisam zapazio, osim kod poslanika Krasića u jednom delu kada je govorio o nekim serijama itd, da postoje krupne primedbe na ostatak programa. Dajte samo da razlikujemo o čemu govorimo.Ponavljam, rejtinzi su visoki. Proverite. Dakle, ne možemo da poredimo komercijalne televizije sa javnim servisom. Nemaju istu javnu ulogu i nemaju istu javnu odgovornost. Ako hoćemo da sve stavimo na tržište, takva bi nas debata daleko odvela. **Maja Gojković** Vreme, Dakle, ministar je jednu stvar dobro rekao. To je da Vlada bira REM, REM bira Upravni odbor, Upravni odbor rukovodstvo RTS, ali to kad se malo pojednostavi, to znači da u stvari Vlada bira rukovodstvo RTS. I vi imate RTS onakav kakav je.Ta je.Ta vaša rečenica da ne možemo da koljemo vola zbog kilo mesa je potpuno besmislena. Šta to znači? Niko nije zadovoljan uređivačkom politikom, ali imamo lepe emisije o džezu. Pa da ne bi ugrozili lepe emisije u džezu, e sad nećemo da diramo RTS nego ćemo im dati četiri milijarde. E, pa ne. Upravo je suprotno. Dakle, upravo je suprotno, uređivačka politika i to što neko misli da je sveta krava i da je nezavisan, znate, ta bolest da svako ovde misli da je nezavisan, a da sa druge strane traži finansiranje od građana Republike Srbije, a da misli da nema obavezu da podnese račun predstavnicima istih tih građana u Narodnoj skupštini Republike Srbije, e to je skandal. I to što vi pričate o RTS i dalje, kao o javnom servisu, on to nije. On ne ispunjava kriterijume da bi se tako mogao nazvati.Što se tiče drugog tzv. javnog servisa RTV, oni su još gori. Šta je to što treba da se desi da npr. lider druge po snazi stranke u Republici Srbiji, SRS, bude pozvan na tu televiziju? Da ne govorim o bilo kome drugom od nas, koji valjda tek posle toga treba da dođemo na red. Šta je to što treba da se desi?Ne može javni servis ignorisati stvarnost. Ne može ignorisati građane Srbije, građani Srbije su dali svoj sud i rekli koliko ko ima vremena. Još jedna stvar, kažete kako ćete organizovati posebnu raspravu o RTS u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to dragi ministre pokazuje da vi još uvek ne shvatate kako ovaj dom funkcioniše. Nažalost, tako kako vi mislite i kako bi trebalo, tako ne funkcioniše. Nikad ta rasprava neće biti organizovana, voleo bih da bude, ali neće biti.Još biti.Još jedna stvar. Kada govorimo o uređivačkom programu, vi kažete lepe emisije o džezu, što više džeza to manje opozicije, što više džeza to manje rasprave o temama od kojih se živi, od kojih žive građani Srbije i koje su im zaista bitne. Emisije o džezu i mnoge druge stvari, svaka njima čast, ali od repriza „Kamiondžija“ i lepih emisija o džezu se ne živi. Jovanović** Gospodine ministre, vrlo loša odluka.Vi niste odgovornosti za taj neverovatni položaj u kome se našao RTS, ali ovaj amandman samo podržava politikanstvo koje je ugušilo zemlju.

Zašto je RTS sada u takvom položaju da ga jedni linčuju, opisujući ga kao televiziju žutog Vujketa, a drugi ovde iz opozicije navode primere kojima se tako nešto demantuje.Nije RTS to tražio, znači, sada se plaća cena Vučićeve odluke iz 2012. godine i obećanje koje je bilo neodrživo, da će se tek ukinuti televizijska pretplata. Kolika je ona danas, 150 dinara. Da je televizijska pretplata 300 dinara, a do 800 je bila opcija o kojoj je govorio RTS, RTS bi finansirali građani zemlje i onda bi mi imali pravo da postavimo neka pitanja koja se ovde postavljaju.S obzirom da vi održavate ovakav odnos, znači, vi ste propisali kolika će biti pretplata, ne RTS, onda sada iz budžeta treba da se dodaje novac. Tačka na politikanstvo. Ako želimo da imamo dobar nacionalni servis, to košta. U ovom trenutku 80 miliona evra.

ili može da se da iz budžeta, kao što se to radi u Engleskoj, onda i mi treba da budemo Englezi.Nisam sigura da imamo sposobnost za tako nešto i tačno je, ako Vlada plaća RTS, što je rekao Žarko Korać, iz toga indirektno proizilazi i Vladino pravo da utiče na njegovu uređivačku politiku. Neodrživo je sa stanovišta moderne demokratije da mi u parlamentu raspravljamo o informativnom programu, ali s obzirom da održavate ovakvo stanje i naredne dve godine, onda se stvaraju pretpostavke za nešto tako.Lično, nisam sklon tom linčovanju. Izabrali smo vrlo komplikovan model, pa sada to nije ni Vladina televizija, slažem se, neka bude vaša, finansirajte je 100%, preuzmite odgovornost. Kada kažem vaša, mislim Vladina. Neka Vlada postavi glavnog urednika ako mislimo da tako možemo da funkcionišemo.Ako želimo nekim drugim putem da idemo, kojim smo ranije krenuli, onda dajte da kažemo nije RTS sam sebe doveo u ovaj položaj, nego je to posledica odluke koja je doneta nakon nekih predizbornih obećanja. Ukinućemo pretplatu – to smo svi uvek govorili pa smo se dovijali, naplaćivali pretplatu preko brojila, pa ako neko ima dva brojila u kući, onda ne znaš šta da radiš, plaćaš oba, pa nećeš da plaćaš, itd. Znači, sa tom demagogijom moramo da raskrstimo. Dobra televizija košta. Nacionalni servis je potreban, on ima vrlo jasne projekte samofinansiranja

**Vladan Vukosavljević** Dakle, delimično se slažemo, samo dajete da krajnje razgolitimo celu tu situaciju, jer smatram da ste vi upravu kada kažete da bi bilo dobro da građani finansiraju rad javnog servisa. Da bi građani finansirali rad javnog servisa, trebalo bi da izdvoje u ovom trenutku, prema nekim kalkulacijama, plus-minus 5% ću da pogrešim, oko 330 do 350 dinara. U odnosu na 150, razlika je velika.O tome da li je 350 dinara mnogo ili nije mnogo za građane Srbije, bilo je prilike da se u ovom visokom domu razgovara u proteklim godinama nekoliko puta. Procenjeno je, vi ste političar, to je politička odluka, da je 350 pretpostavljenih dinara trenutno, imajući u vidu različite okolnosti, možda preveliki iznos. Ja sa rezervom mogu da pristupam takvom stavu ili vi, nije bitno ko, ali generalno je procenjeno tako. Dakle, ne mogu i babe i žabe. Ne može narod, odnosno građani Srbije da budu opterećeni sa 350 dinara što mu je mnogo i da neko drugi onda ne plaća javni servis. Ovo je kompromisno rešenje.Ako građani Srbije plaćaju iz svog džepa 150 dinara, neko mora da nadoknadi razliku do 350. Mi smo ovim produženjem roka i usvajanjem ovog amandmana stvorili preduslove da imamo format relativno stabilnog finansiranja u naredne dve godine, što ne sprečava donošenje drugih rešenja u posmatranom periodu, i kroz novu medijsku strategiju, i kroz dogovore i glasanja i rad ove Skupštine u narednom periodu.Stvar nije, da tako kažem, zakucana, samo je stvoren formalni okvir da stvari funkcionišu. ja ne vidi treće rešenje. Ili će građani plaćati 350, ako se odluči da je to razumno i prihvatljivo u ovim ekonomskim uslovima, ili će država da plaća pola od toga. „Tertium non datur“ kaže se, nema trećeg rešenja u ovoj situaciji.

Rečeno je do 31. decembra delimično finansiranje iz budžeta i kraj. Od 1. janura 2017. godine nema ni dinara iz budžeta za RTS. To je odredba prvog zakona. Drugi zakon je za građane, nećemo tamo, ne mešamo to.E sad, da vam objasnim jednu stvar. Zar je moguće da smo mi devedesete godine imali javni servis, a da nismo bili svesni da imamo javni servis? Zašto? Devedesete godine Radio televizija Beograd je bila institucija u odnosu na ovaj RTS. U svakom pogledu je bila institucija, i kao prosvetiteljska, i kao kulturna, i kao obrazovna, i kao dečija, zabavna, filmska, sportska, šta god hoćete. Visoki standard u odnosu na ovo danas.Pošto je ovde bila velika dijalektika prošlih nedelja o analognom i digitalnom, sada vi nama delujete analogno. Promenio se svet, sada je svet digitalan. Sada imamo da je Rasim LJajić potrošio 10 miliona evra, pa je izvukao iz RTS-a prenos i veze, jel tako? Pa je napravio posebno javno preduzeće, pa sada na devet čuka u Srbiji imate predajnike, pa ima onaj prenos digitalno itd. Sada kada ste vi u vašem selu, vi uključite preko onog D2 i sada imate sedam, osam, kanala šta je u ponudi. U tim kanalima možete da imate nacionalnu geografiju, možete da imate neka putovanja, možete da imate istoriju, možete da imate crtane filmove. Imate i ove, hvala Bogu, iha-ha muzičke kakve hoćete, imate i rokenrol, imate i džez. Možete da birate šta god hoćete na kanalu, lokalnog, regionalnog, ili ovog nacionalnog emitera. Ništa vas ne košta, ali vas košta 150 dinara RTS. Zašto, kada je on jedan od 25 u ponudi?Namerno ne pričam o ovim kablovskim, jer ovo je krađa. Zamislite koja je zamena teze, mesečno dajete 1500 dinara za kablovsku i svi saglasni, a za 150 dinara za RTS revolucija se diže ovde. Deluje malo nenormalno. Ovo dajete za jedan mesec kao za godinu dana. Ali, vi ste napravili to, ne vi konkretno, nego ljudi iz RTS-a i ljudi koji su četiri puta ovde postavljali koncepte šta je to javni interes, šta je to javni servis. Ali, znate li kako se postavljalo to pitanje? Direktiva ta i ta kaže tako i tako.Ma, čekajte, ljudi, to ne može da zaživi. Ne, mi idemo u EU, a ako hoćemo u EU, mora ta direktiva. Pa sledeća direktiva, pa ova direktiva, pa oglašavanje, pa minutaže, pa ovo, pa ono. Sve to ubačeno, ali je ubačen i onaj REM, nekada onaj RRA, pa sve i svašta je bilo tamo. Tamo je bilo pogađanje, kome će Avala da pripadne, pa kome će ovaj kanal, kome će ova frekvencija, šta će ovo, šta će ono? I, dobili smo monstrum RTS. Ja se izvinjavam ljudima koji rade u RTS-u, ali monstrum, mislim na rukovodstvo. Oni su hobotnica.Vi kažete – ne možemo da pričamo o informativnom programu. Da li znate, nekada po starom zakonu Upravni odbor RTS-a je birala Narodna skupština? Nije ga birao niko drugi, nego Narodna skupština. Pa su bili programski saveti, pa uređivački odbori, pa se na tacnu merilo koliko će koja stranka da bude prisutna u medijima. Sada imate vremenske prognoze na 16,5 sekundi ujutru, sada imate državne sekretare, više ne idu ministri, sada idu državni sekretari. Vi sada imate one piarove, to je ono na indigo, sve isti, pogled, BBS škola. Imate jednog tamo novinara, da ne pričam kakav je, on je BBS stručnjak. On ne zna da priča u kameru, ali RTS ga predstavio kao BBS stručnjaka.Mi smo prihvatili BBS tip novinarstva i sada je sve kod nas ono – kakav mi je stajling, kako ovo, kako ono. Mislite da neki javni servis, pa još četiri televizije imaju izveštače iz svakog mesta u Srbiji.

Da li su oni možda bolji javni servis od RTS-a? Samo neka malo promene dikciju i neka dobiju prave novinare koji znaju da naprave reportažu, samo to. A vi mislite da se to uči samo na RTS-u? Pa, pogledajte šta ima tamo. Ali, Pink nas ništa ne košta, Hepi nas ništa ne košta. Što bi mi sad bili zadovoljni sa RTS-om?Znate na šta mi liči RTS? Kao kada biramo članove Saveta Narodne banke, jedini kriterijum – on ima fakultet. Sada mi treba da damo veliko oduševljenje, da padamo u nesvest od oduševljenja jer imamo garanciju – on ima fakultet, ima 10 godina radnog staža. To je jedina stvar koja ih preporučuje.

on doživljava strašnu eroziju. Braniti ovakav RTS i pričati da je to javni servis kakav treba da bude je pogrešno. Zapamtite, medijski javni servi evropske Srbije neka bude srpske Srbije. E, to je najveći problem.

Rasim LJajić, izneli su prethodni ministri, konkretno Mlađan Dinkić, odnosno Jasna Matić. To je jedna činjenica koja se mora ovde naglasiti.Dalje, ja ne bih dalje govorio oko nekih stvari, da li se nekom sviđa ili ne sviđa javni servi, da li je on dovoljno stručna, informativan ili nije. Znate, ako govorite o nečemu, onda morate biti utemeljeni. Ja hoću

Želim takvu televiziju i kao građanin Srbije spreman sam za tu televiziju da platim.Da li je 150 dinara mnogo ili malo? Spreman sam da platim i 350 dinara, jer hoću kvalitetan televizijski program program javnog servisa, a to je ono što želim da naglasim. Ako želimo evropsku Srbiju, moramo imati i evropske televizije. To je ono što moramo da znamo i za šta su građani Srbije, bar onaj deo građana Srbije koji je okrenut ka EU, veoma zainteresovani, a takvih građana je veoma mnogo. Hvala.

time i povredili ste i član 104. Poslovnika Narodne skupštine time što ste ministru dali pravo na repliku.Citiraću član 104. – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime, prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Narodni poslanik, ministar to pravo nema. To je bio član 104.Član 116. kaže – odredbe ovog Poslovnika o redu na sednici se primenjuju na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. Odredbe Poslovnika o redu na sednicu su od člana 105. pa nadalje, a pravo na repliku reguliše članom 104.Dakle, ne može se član 116. primeniti na član 104. ni pod kojim uslovima. Dakle, ministar u skladu sa članom 158. stav 7. Poslovnika o radu Narodne skupštine ima pravo da se javi jedanput, evo, citiram i to predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona ima pravo da o svakom amandmanu govori do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima po ovom osnovu ne može biti duže od tri časa. Gospodin ministar je to pravo iskoristio. Da li je tako? Tako je. Hvala. Sve je u skladu sa članom 27, tako da nisam povredila Poslovnik, tako da vas molim da vi ne vodite sednicu, ne bi bilo dobro za dijalog između ministara i poslanika.(Nemanja Od vremena poslaničke grupe.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam pažljivo slušao sve ove debate oko našeg javnog servisa. Potpuno mogu da se složim sa tim, da on zbog značaja i uloge koju ima, ne može da živi samo od komercijalne delatnosti, mada ima i finansira se delimično od toga i najviše je napada je u stvari bilo zbog toga, zato što se donošenjem ovakvih zakona ugrožava nezavisnost nacionalnog servisa, informativnog servisa.Voleo bih, prvo kolege poslanike koji o tome diskutuju da konačno predlože održiv mehanizam za finansiranje javnog servisa. Ja bih zaista voleo zato što sam čuo samo kritike na uređivački program informativnog dela javnog servisa. Ali, niko nije predložio kako zaista, na najbolji mogući način finansirati RTS. E, sada svi mi možemo da budemo nezadovoljni, zadovoljni, a kada je nezavisnost ugrožena? Da li kada je jedna strana zadovoljna, druga nezadovoljna

recimo, morate da složite da je svakako dobra vest kada premijer Srbije ima sastanak sa predsednikom Ruske Federacije i da bi to trebalo da bude prva vest na našem nacionalnom, informativnom, javnom servisu. Znate kad je bila? Nešto malo pre vremenske prognoze i sportskog pregleda. Toliko o tome.Ovi koji dobacuju – strašno, njih samo da podsetim, da prenosa Skupštine nije bilo od ubistva premijera Zorana Đinđića do septembra meseca 2003. godine. Znači, ceo maj, ceo juni, ceo juli, ceo avgust građani Srbije nisu znali šta radi Narodna skupština i poslanici u njoj.

Hvala vam gospođo predsednice.Gospodine ministre, ovde se sad mi ne sudimo o dobrim namerama. Vi ste u pravu kada kažete, u redu ovo je rešenje, kojim mi pokušavamo da saniramo postojeću situaciju, ali ovo nije održivo. Mi smo političari, mi moramo da donosimo efikasne odluke. Ovim se samo prolongira ta odluka. Dva principa postoje. Jedan je pare iz budžeta, Vlada postavlja predsednika i Upravni odbor, a taj predsednik i Upravni odbor biraju generalnog direktora, to je model BBC.Drugi BBC.Drugi je model finansiranja kroz pretplatu i kroz sistem nezavisnih institucija se dolazi do rukovodstva javnog servisa. Treći put ne postoji. Ovim rešenjem, tačno je, ali to opet nije izbor RTS, to je naša procena. RTS iz takse u ovom trenutku od 150 dinara planira za narednu godinu 40 miliona evra, gotovo 25 iz budžeta i 20 miliona svojih prihoda. Možda ste pogrešili kada ste procenili da ljudi neće da plate 300 dinara pretplatu, da bi onda dobili apsolutno javni servis za koji znaju da na njega vlast ne može da utiče čak i kada vlast to ne želim. Da sam ja danas vlast, ja bih se opredelio za finansiranje iz budžeta i preuzeo odgovornost, ali onda to ne bio javni servis, nezavisna institucija nego bi bila vladina kredibilna institucija.To su dve paralelne vrednosti o kojima možemo da razgovaramo. Ovim se samo odložila odluka. Činjenica je da je ovde svako nezadovoljan informativnim programom RTS, može da se dođe do onog čuvenog zaključka, da tu ipak postoji neka ravnoteža. Ipak bi ljude koji vode taj servis sklonio iz ove situaciji, oni na nju nisu uticali osim što su rekli da ne mogu da funkcionišu bez 80 miliona evra budžeta, a u ovom trenutku to je više od dva puta manje od budžeta HRT i 50% manje od budžeta, recimo, slovenačke televizije. troškovi manje ili više ako izdvojimo plate fiksni, oprema, međunarodna prava i tako dalje. Znači, to što radi RTS u ovim okolnostima ipak zaslužuje respekt ovde u parlamentu. Ne govorim o uređivačkom programu, prosto o preživljavanju.

ne postoji vladin novac. Ne postoji državni novac. Kad se plaća iz budžeta, ne plaća Vlada, niti plaća država, nego plaćaju poreski obveznici, građani Republike Srbije. Prema tome, potpuno je svejedno da li se plaća pretplata od 150 ili 300 dinara ili se plaća PDV, akcize i itd. u budžet pa iz budžeta, i jedno i drugo plaćaju građani.Znači, ovde je pitanje kako finansirati RTS i nije pitanje da li to radi Vlada, pa da onda Vlada imenuje direktora ili koga već, nego i jedno i drugo su građani. Mi mislimo da građani treba da finansiraju RTS iz budžeta, znači, iz svih ostalih budžetskih prihoda, odnosno poreza koje građani svakako plaćaju, ali da se u sklopu toga u RTS uvede red, da tačno znamo koliko košta program, da tačno znamo koja je programska šema, jer ona određuje i troškove. I, kad to uradimo onda RTS može biti finansiran iz budžeta.Nezavisnost se ostvaruje tako što se u zakon uvede formula po kojoj se određuje koliko RTS-u treba dati novca svake godine. Formula na koju onda ni Vlada ni Skupština ne može da utiče bez da menja Zakon o medijskom servisu. Time se postiže nezavisnost, pa da ne fingiramo sada nezavisnost tako što tobože ako građani plaćaju pretplatu ili taksu kroz račune za struju, tobože ostvarujemo neku nezavisnost, u stvari smo samo naturili jednu ogromnu administraciju jedne male takse. Izvlačimo praktično novac iz džepova građana Srbije koji oni svakako plaćaju kroz poreze. i ako nam treba novaca, recimo, radi se o tih nekih 60 miliona evra, onda se on predvidi tako što se, recimo, smanji bacanje novca na primer na Petrohemiju od 105 miliona evra koji je mnogo veći nego ceo RTS.Znači, Vlada uvede red, ne bacamo novac na nesposobne partijske kadrove javnom sektoru. Ne bacamo novac na nesposobna javna preduzeća i onda ima novca da se finansira i javni servis, ali onaj koji je u interesu građana Srbije i u kome je uveden red.

odlaska, Evrope, legitiman stav u Evropsku uniju, protive se tome. Evropa ne dozvoljava da se finansira iz budžeta. Ako meni ne verujete na reč, izađite na sajtove. Bugarska je to imala jedno kratko vreme, bila je opomenuta. To je jedna dosta idealistička ideja, da svaki građanin bilo time kad plaća porez, bilo na neki drugi način, finansira javni servis.Da li je to dobro? Da li je to loše? Samo ću navesti jedan primer, Austrija, kad je ušla u EU, imala je samo jednu jedinu državnu televiziju, to je bio ORF, začudo, nije imala privatne televizije. Ona je naterana da promeni zakon. Danas Austrija ima, naravno, mnogo komercijalnih televizija.Jedna od stvari na putu evropeizacije, odnosno na putu ulaska u Evropsku uniju, koja se gleda je kako izgledaju mediji, kako izgledaju mediji, gleda se i kako izgleda televizija.Sada nešto kolegama iz opozicije. Razumem gnev u odnosu na informativni program RTS-a, ali molio bih da ne pucate u sopstvenu nogu. Neke komercijalne televizije ne samo da ne prikazuju opoziciju, nego vode kampanju protiv opozicionih stranaka. Budite jako oprezni sa hvaljenjem komercijalnih televizija. Ne kažem sve komercijalne televizije, ali neke najgledanije vode direktno kampanju difamiranja opozicionih stranaka. Prema tome, samo vi ostavite informisanje političko-komercijalnih stanica, pa može i tako da se… ne kažem sve, molim vas, apsolutno ne mislim da su sve komercijalne televizije u Srbiji takve, ali neke od najgledanijih jesu.Argument koji je istakao ministar ima neku težinu. Program RTS-a jeste gledan. To je poslednje što hoću da kažem. Meni nedostaju, tipično je za naše rasprave da se ne baziraju na činjenicama. Trebao je neko da donese, to je RTS mogao da uradi sa velikom lakoćom, da ovde napravimo jednu analizu – koliko imaju procentualno programa ozbiljne muzike, koliko imaju procentualno obrazovnih emisija, koliko imaju procentualno drugih emisija koje su nekomercijalni programi i koje ne rade komercijalne televizije. Pa da vodimo jedan logičniji razgovor ovde.Jednu ovde.Jednu sitnu primedbu, ovo upravo prenosi ta televizija za koju neki predlažu da se, praktično, ukine, doduše, niko nije otvoreno rekao. Evo vam prenosa, ove kamere i ovi ljudi što rade, oni rade na tom RTS-u. Prema tome, RTS upravo prenosi ovo i nas gledaju građani Srbije. Nemojte prelamati preko kolena sudbinu RTS-a. On ima svog smisla. Ono što mi raspravljamo ovde je kako da bude što nezavisniji i finansijski i u smislu programa. To je za jedan ozbiljan razgovor, to nije za prelamanje preko kolena.Moj stav sam rekao, protiv sam ukidanja javnog servisa, ali vidim mnogo problema. Glavni problem je, pošto nema dovoljno para, počeo je da se komercijalizuje godinama i javni servis. Nažalost, on sad povremeno imaju i emisije koje ne bih nikada očekivao na RTS-u, zato što jednostavno nema novac. Zaposleni su dosta loše plaćeni, kasne im plate i onda oni počinju sami da prave neki komercijalni program, koji zapravo nije ni zamišljen da bude kod njih.Javni servis, još uvek ovakav kakav je, načet, osakaćen, slabo finansiran, bedne plate zaposlenih, još uvek vrši neku funkciju u našem društvu koju niko drugi niti hoće da vrši, niti će vršiti. Prema tome, treba ga zadržati. **Vladimir Marinković** Hvala prof. Korać.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. gospodo narodni poslanici, profesore, nemojte biti nervozni. Vi ste prof. na Fakultetu političkih nauka. Prvo ste mi okrenuli leđa, sada gestikulirate.Dame i gospodo, ja sam dirnut. Čuo sam da se neke komercijalne televizije bore protiv opozicije. Recimo, TV N1. N1. Da budemo iskreni, hajde da vidimo šta je imala opozicija do 2012 godine. Zamislite da je gospodin Đukanović bio tada direktor RTS-a. Da li bi to bilo izvodljivo? Teško.Dakle, ja slušam te žalopojke u direktnom TV prenosu kako opozicija tvrdi da ih nema na RTS-u. Znači, ukoliko ima televizijskog prenosa i ukoliko je rasprava o amandmanima, gde se opozicija najčešće javlja, kako to da ih nema u RTS-u kad su u direktnom prenosu?Broj Bio sam dirnut, takođe, kad je ovaj iz sela „Stečajevci“ otkrio da poreski obveznici pune budžet. Doduše, on ga ne puni, barem ne naš, ni američki, ali je to, taj pronalazak mene dirnuo do suza. Gotovo da je pronašao rupu u saksiji i zato savetujem opoziciji da pogledaju šta je opozicija imala do 2012 godine, a šta oni imaju sada. Hvala.

**Boško Obradović** Ne vidim niti jedan razlog da bilo ko ovde imputira nešto što ne stoji, što niko iz opozicije nije rekao, a to je da prestane finansiranje Javnog medijskog servisa. Naprotiv, ovde smo uložili niz amandmana da se i poveća i na svaki drugi način sigurno obezbedi finansiranje Javnog medijskog servisa iz budžeta.Sve naše napomene išle su isključivo u pravcu kvaliteta informativnog programa u kome opozicija nije zastupljena na odgovarajući način. I tu je stvar vrlo jednostavna. Gospodin Čedomir Jovanović može da bude zadovoljan RTS-om jer je on gost na RTS-u u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem kao lažna opozicija.

nema uvrede.Hoćete li da govorite o amandmanu? Nešto sam fleksibilna. Dva sata niko ništa nije rekao o amandmanu. Zabrinuću se za sebe, ne za vas.Hoćete li o amandmanu ili ćete nastaviti da vređate kolege poslanike?

ponavljam, nije gostovao nijedan lider opozicije, ni Vojislav Šešelj, ni Saša Radulović, ni Boško Obradović, za osam meseci od završenih izbora. To nije normalno.Ali, da bismo bili pravedni, treba da pomenemo informativnu uređivačku politiku, primera radi, Radio Beograda, koja je potpuno drugačija, koja je vrlo korektna, vrlo objektivna, koja je vrlo nepristrasna. Tamo zaista postoje emisije u kojima možete da vidite i parlamentarnu, pa i vanparlamentarnu opoziciju. To je, gospodine ministre, pravi primer uređivačke politike. A vi ste pali na mom ispitu poštenja. Ali, ja kao svakom studentu vama dajem i novu šansu.Dakle, da li vi smete da izgovorite javno pred građanima Srbije da nije normalna uređivačka politika RTS u kojoj nijedan lider opozicije osam meseci ne može da se pojavi ni u jednoj emisiji? Da li je to toliko teško izgovoriti, gospodine ministre? Ako vi to niste spremni da izgovorite, pa ja onda sumnjam u vaše dobre namere. Koju ćete vi medijsku strategiju da napravite? Šta ćete vi da predložite Skupštini ako niste spremni da najočigledniju istinu izgovorite da to nije normalno? Da to nije normalno ako tri najveća lidera opozicije ne mogu da gostuju na RTS, ni u jednoj emisiji, niti u jednoj emisiji? Šta je to, kako se to zove? **Maja Gojković** Bez obzira na vašu duhovitost povremenu, kad kažete – najveći lideri, morate da govorite o amandmanu. Dva sata smo pričali sve i svašta. Potrošili ste svi vreme grupa. Nemam ništa protiv, ali malo o amandmanima da bi neko razumeo čime se mi večeras bavimo.Reč Čedomir Jovanović, replika. kritike. Parlament za to služi. Da li je uvredljiva ili ne? Pa, to je karakteristika onoga ko se takvom kritikom služi.Ja sam razumeo da ovde niko ne osporava značaj uloge nezavisnog medijskog servisa. Samo ukazujem na problem koji se prolongira, a rešenja nema. Bojim se da ćemo doći u situaciju u koju smo doveli sve medije koji su lokalni. Ad hok smo primenili pravilo da opština, odnosno grad ne mogu da budu osnivači lokalnog medija, izdali smo ih na tržište i tako ubili medijske kuće sa tradicijom od po 60, 70 godina, u čitavoj Srbiji. Za to je parlament odgovoran, ne građani, ne zaposleni u lokalnim medijskim kućama, nego ovaj parlament koji je usvojio jedno loše rešenje.Isto se sada dešava sa RTS-om. Ne sumnjam u dobre namere. Čak mi se i dopada situacija u kojoj postoji tako velika saglasnost između navodno političara koji se nalaze na potpuno suprotstavljenim pozicijama.Žuti, bujke i ja, frustrirani u istoj meri u kojoj nekoga drugog frustrira program koji ovde pominju predstavnici opozicije, citirajući neke navode koji su karakteristični za komercijalne televizije. Nema potrebe, ne osećam se uvređenim, baš mi je zadovoljstvo što je očigledna razlika izražena između mene i gospodina iz Dveri. **Dušan Pavlović** Govoriću o amandmanu u smislu obrazlaganja zbog čega je on sporan. da kažem koje su se čule ovde nekoliko puta u zadnjih sat i po vremena. Prva je, ako mogu da repliciram i da pitam ministra, ministar je rekao da postoji spor ili dilema oko toga treba li da imamo javni servis ili ne. Ministre, ko u ovoj Skupštini je na drugoj strani te dileme?

čuo. Govorimo o tome kakav javni servis treba da bude. Ne možemo sada da prelazimo preko toga tek tako.Kada govorite o karakteru javnog servisa, ne dovodite njegovo postojanje u pitanje. Niko u ovoj sali, ni jedna stranka, ni jedan pojedinac, nije u današnjoj diskusiji doveo u pitanje postojanje javnog servisa, ni jedan. To je prvo.Drugo, gospodin Korać je na žalost otišao, koji je tvrdio da neko u ovoj sali govori o komercijalizaciji javnog servisa. Ko je to pomenuo? Dakle, nikakva komercijalizacija ne dolazi u obzir. Zato i treba da bude javni servis. Dakle, molim vas da se više ne vrtimo u krug sa tezama koje niko nije zagovarao u ovoj sali u današnjem danu. Hvala.

jeste. Pažljivo sam slušao njegovu diskusiju, a pažljivo sam ga i gledao deset godina. On se kao kobajagi, vajni analitičar, deset godina nije skidao sa centralnih televizija, a mene kao predsednika stranke nije bilo. Hvala. amandman je podnela narodni poslanik Ana Stevanović. **Ana Stevanović** Zahvaljujem se, predsednice.Ovde smo videli i čuli nekoliko diskusija o tome da li nam treba javni servis ili ne. Apsolutno se slažem da nam treba i saglasno kolegi Pavloviću kažem da nam ovakav servis, kakav jeste, ne treba.Gospodin ministar je naglasio da nam treba neko telo koje će procenjivati suštinu i sadržinu u medijima. Mi imamo, kao što svi znate, REM, imali smo i raspravu o članovima, odnosno kandidatima za članove Saveta REM. Kako mi možemo da očekujemo da će javni servis vršiti svoju funkciju i biti objektivan, biti pravovremen, biti istinit, ako mi u tom telu imamo ljude koji čak ne znaju da nabroje medijske zakone?Na Odboru za kulturu smo imali razgovor sa kandidatom koji je kandidat za člana saveta REM, koji je čak tvrdio, išao je dotle da je tvrdio da REM kao regulatorno telo nema tu obavezu da vrši nadzor nad radom emitera, iako se to navodi i u Zakonu o elektronskim medijima, već je taj izveštaj poistovetio sa izveštajem o oglašavanju. Kako možemo da očekujemo da će javni servis biti objektivan, kako će pravovremeno da informiše građane, ako neko ko je u tom telu tvrdi da ovo telo nema tu obavezu da kontroliše sadržaj? Mi upravo govorimo o sadržaju.U svom amandmanu, koji sam podnela, koji je vrlo kontroverzan, možda ste i pogledali njegovu sadržinu, podnela sam ga upravo zato da bih insistirala da se pronađe adekvatan primer iz savremenog medijskog menadžmenta koji će biti primenjiv za javni servis. Ceo život sam u medijima. Ceo život učim u medijima i bila sam uvek fascinirana kada su mi neki od najvećih stručnjaka medija rekli, vezano za finansiranje medija, jednu srpsku izreku koja kaže – veži konja gde ti gazda kaže. Šta to znači? Onaj ko daje novac, ko finansira medije, on se i te kako pita, na žalost se pita o uređivačkoj politici, a to ne sme da bude tako kada je u pitanju javni radio difuzni servis, jer tada dolazimo do manipulacije medijima, dolazimo do manipulacije građanima i na taj način onemogućavamo građanima da budu pravovremeno informisani i da donese inteligentne političke odluke. Hvala. **Maja Gojković** Hvala, gospođo predsednice.Pozivam da se ne prihvati, iako ovde nije bilo detaljnijeg obrazloženja šta je predloženo. U obrazloženju koje smo dobili stoji da je predlog takav kakav jeste zato što predlagač smatra da bi trebalo javni servis finansirati isključivo iz taksi. Ako to podrazumeva, tako piše, Ako to podrazumeva, tako piše, nivo takse koji postoji, nije održivo. Ako podrazumeva viši nivo da bi bio održiv, to znači poskupljenje. Smatram da to nije ispravno, iako je ovo drugačije obrazloženje u odnosu na ono koje smo slušali usmeno danas. Da kažem, sa iste strane koja uporno insistira na tome da treba da bude skroz kroz budžet, ni to nije dobro.Kolega Korać trenutno nije tu, ali on je naveo zašto i ja se sa tim slažem, i to zaista jeste stav naših prijatelja iz Evrope, ali mene, dame i gospodo, ne čudi insistiranje na onome sa čim se Evropa ne slaže od strane udruženja koje se lažno predstavlja kao pokret, jer njihov politički stav, ne znam da li ste to znali ili niste, jeste da se suspenduju evropske integracije. Meni je to logično, ali se ne slažem, pa da se ne prihvati. **Maja

računati da će doći do manipulacije, da će doći do političkih i finansijskih zloupotreba medija.Ono što sam ja svojim amandmanom predložila jeste da se primene apsolutno savremeni principi medijskog menadžmenta, da možemo da učimo i od zemalja EU, od angloamerike, od koga god hoćete. Na primer, u Švedskoj, daću samo jedan primer, njihovi građani imaju ogroman stepen poverenja u javni Zbog čega je to tako? Zato što znaju da je javni servis nezavisan. Oni se apsolutno informišu na osnovu javnog servisa. Da li se bilo ko od nas informiše isključivo na osnovu javnog servisa? Naravno da ne.Ne znam da li ste čitali izveštaj Instituta društvenih nauka. Objavljen je pre nekih desetak dana gde se kaže da javni servis ne ispunjava ulogu u informisanju građana. Oni imaju nekoliko vrlo korisnih, vrlo dobrih argumenata. Kažu da je način izveštavanja javnog servisa vrlo udvornički i sličan devedesetim, da postoji apsolutna pristrasnost kad god se izveštava o aktivnostima premijera ili pripadnika vladajuće stranke.Takođe, Institut društvenih nauka je rekao da se maksimalno zloupotrebljavaju aktuelne političke funkcije tokom predizborne kampanje i tokom izveštavanja. Moliću da se svi njihovi argumenti uvaže i argumente koje bih ja upotrebila kada ću braniti svoj amandman, kao i kad branim apsolutno pravo na slobodne medije, jer bez slobodnih medija nema slobodnog društva, a to je ono što nam svima apsolutno treba.Znamo svi da nam se približavaju izbori koji će biti sledeće godine i ne želim da se pitam na šta će ličiti ličiti javni servis i izveštavanje i, takođe, prisustvo drugih stranaka i njihovih predstavnika u situacijama kada imamo apsolutno korišćenje i zloupotrebu javnog servisa u političke svrhe. Hvala. Hvala još jednom.Iako smo dobili dodatno obrazloženje, moram da ostanem pri zaključku koji sam već izneo, ovo ko je koliko zastupljen i kakvi su sadržaji, kakav je odnos prema političkim akterima uopšte tema. Čisto za slučaj da jeste, nije loše znati da je na osnovu međunarodnog istraživanja koji su radili reporteri bez granica, Srbija je napredovala po pitanju medijskih sloboda i da smo danas slobodniji u tom smislu od mnogih zemalja u okruženju, i to neka vam bude odgovor na temu sadržaja. Dakle, bolje i od evropskih zemalja iz našeg okruženja stojimo po tom pitanju, a to svakako svi dobro znamo, nema veze sa ovim, iako mi je drago što je dato obrazloženje otišlo u stranu, dakle više nije ono koje smo slušali od predstavnika određenih političkih grupa, nije više ni ono koje smo dobili u ovom predlogu ovde. Amandman, na žalost, glasi samo tako kako glasi, pa moram da kažem da ne može da se prihvati. **Maja **Ana Stevanović** Zahvaljujem se, predsedavajuća.Još jednom samo da repliciram kolegi i da ponovim još neke argumente koji svedoče u prilog tezi koju sam upravu iznela.

Imam pouzdane informacije da je taj izveštaj uveliko gotov.Zbog čega ga nismo videli? Taj izveštaj je pokazao da je suprotno svim pravilnicima koje je REM prethodno izdao dolazilo do masovne zloupotrebe i korišćenja aktuelnih političkih funkcija u predizborne svrhe. Pomenuću izveštaj koji je radio Biro za društvena istraživanja, odnosno BIRODI u kome smo svi jasno jasno mogli da vidimo procente i zastupljenost političkih partija tokom predizborne kampanje. Mislim da i građani Srbije i oni koji čak vrlo malo prate medije mogu da budu svesni ko je zloupotrebljavao najviše svoju političku funkciju na kojoj se nalazi, ko zloupotrebljava političku funkciju dan danas, jer taj neko ni ne izlazi iz političke kampanje, odnosno predizborne kampanje … **Maja Gojković** O izveštaju BIROD trenutno ne raspravljamo. **Ana Stevanović** Naravno.Tačno je, ne raspravljamo o njemu, ali on upravo govori o tome da na javnom medijskom servisu ni jedan predstavnik opozicije ne može da se pojavi. Na javnom difuznom servisu dominira isključivo samo predstavnik jedne političke partije koji masovno i grubo

Oni i nemaju političku stranku. To je jedno.Drugo, prozivanje tamo nekog kako neko politički zloupotrebljava svoj položaj, taj neko nema majku u Agenciji za borbu protiv korupcije. Hvala.

Upravo smo podneli ovaj amandman da bismo pokazali da nam je stalo do sigurnog dugoročnog finansiranja Javnog medijskog servisa u nekoliko narednih godina ili, kako je navedeno ovim amandmanom, do 2020. godine. Dakle, mi nemamo taj problem da shvatamo značaj Javnog medijskog servisa.Mi imamo problem sa odsustvom bilo kakve političke vizije od strane vladajuće stranke, Srpske napredne stranke. Jer, ako kažete da nikada nećete smanjiti penzije, pa ih smanjite, ako kažete da neće biti takse, a onda uvedete taksu kao pretplatu za RTS, to znači da vi nemate politiku, odnosno da kršite svoja predizborna obećanja.Nemamo mi problem ni sa tim da u perspektivi svi građani Srbije putem pretplate finansiraju jedan nezavisni javni medijski servis. Ali, zašto bi oni to radili, kada taj javni medijski servis nije nezavistan, kada nema nezavisnu informativnu politiku, odnosno uređivačku politiku za informativni program?Primera program?Primera radi, birači Srpskog pokreta „Dveri“, navedite mi jedan jedini razlog zašto bi plaćali pretplatu za Radio-televiziju Srbije, kada u informativnim programima Radio-televizije Srbije nikada ne mogu da vide predstavnike političke opcije za koju glasaju, ako ne mogu da vide svog predstavnika ni u jednoj političkoj emisiji na RTS-u? Zašto bi plaćali pretplatu? Zašto? Oni hoće da plate pretplatu za javni medijski servis koji je objektivan prema svim političkim opcijama.Kad kažem objektivan, jel imate vi, naprednjaci, 50% na izborima? Evo, neka imate 50% informativnog programa, ali, ne možete da imate 100% informativnog programa. Neka mi imamo 1%, ali, da imamo 1% ali, da imamo 1% na informativnom programu RTS-a, a nemamo ni jedan posto. Jer, za osam meseci, ni jednom nismo gostovali na Radio-televiziji Srbije.

Vučić?Dakle, vrlo je jednostavna stvar – nećemo da plaćamo pretplatu i taksu za naprednjački javni medijski servis. Hoćemo nezavistan medijski servis, na kome može da se čuje i glas opozicije, a onda smo spremni da platimo jedno takvo objektivno i nepristrasno novinarstvo.

Hvala, predsednice.Mi smo podneli amandman da umesto rokova koji govore o određenim datumima, vidimo da je i Vlada odustala od svog predloga, od godinu dana otišla je na dve godine, nije prihvatila predlog na četiri godine, znači, nalazimo se u jednoj pijaci, stavimo reči: „do prestanka razloga za delimično finansiranje iz budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti“. Zato što je to suština o kojoj treba da razgovaramo. I o tome se, čini mi se, vodi rasprava u prethodna dva sata.Znači, ovaj član koji se menja sada, koji je prvo trebalo da važi godinu dana, sada će, izgleda, da važi još dve godine i suštinski odustaje od uvedenog proklamovanog Javnog servisa Srbije koji je nezavistan u odnosu na Vladu i na izvršnu vlast i treba da se finansira isključivo od pretplate koju plaćaju svi građani Srbije. To je suština zakona.I nije istina, ja se ne slažem sa argumentima koji kažu – rukovodstvo RTS-a nema veze sa tim. Imalo je godinu i po dana, od jula meseca 2014. godine, kada je zakon usvojen, do početka ove godine, da se pripremi za uvođenje pretplate, da smisli način, da napravi kampanju zbog čega građani treba da im veruju i plaćaju pretplatu. Ono ništa od toga nije uradilo. I onda je došla Vlada i napravila jedno solomonsko rešenje. Tada je rečeno – evo, godinu dana plaćaćete pretplatu samo 150 dinara, ostatak para daćemo iz budžeta.Prošlo je godinu dana. Opet se ništa nije uradilo i opet smo na istoj tački – kako ćemo dalje. I pošto niko nema rešenje, niko ništa nije uradio, mi sad to produžavamo, prvo, predlogom Vlade originalno za godinu, a sada za još dve godine, bez priče kako ćemo da izađemo iz ovoga, da li ćemo javni servis da napravimo onako kako treba, ako treba da postoji javni servis, nezavistan od izvršne vlasti, ili ćemo da napravimo državnu televiziju koja će se plaćati iz budžeta i koja će direktno odgovarati Vladi.Ali ne, Vlada nastavlja i prolongira ovo stanje, zato što joj očigledno politički odgovara. Jer, mi ovde vodimo diskusiju – nezadovoljni smo mi iz opozicije jer, naravno, niko nikad ne može da se pojavi u informativnom programu RTS-a, ni u redovnim informativnim emisijama, dnevnik i ostale emisije, ni u ovim drugim emisijama koje bi trebalo da razvijaju politički dijalog. A s druge strane, predstavnici SNS-a su nezadovoljni, jer Vučić se nije ni u jednom dnevniku za ove četiri i po godine pojavio u prvih 10 minuta nego u drugih 10 minuta. Jednom od 1.500 dana i to navode kao primer kako RTS ne izveštava kako treba i treba da bude državna televizija.Mi nemamo taj dijalog. Imali smo, a kada je usvajan zakon i medijska strategija i tu su bile, nažalost nije taj ministar koji je tada bio, puna usta velikih reči, a sada je ministar provukao, meni je to bilo jako interesantno, da ćemo usvajati novu medijsku strategiju uskoro. Znači, sve ono što je onaj prethodnik najavljivao kao najbolje rešenje, dugoročno, kako će to da popravi medijsku scenu Srbije, kako će to da spreči cenzuru i autocenzuru – ne, ne valja, što smo i ukazivali da ne valja.Sada ćemo imati nešto novo. Kada? Ne znamo. Očigledno je ministar našao ovde i vladajuća većina, da kažem, jedno dobro rešenje tako što je umesto godinu dana sada uzela dve godine sebi da radi taj posao, a mogu da vam kažem da ste trebali da uzmete naše rešenje, jer naše rešenje je neograničeno, jer govori o prestanku uslova zbog kojih smo došli u ovu situaciju.Naša namera je bila da usvojimo ovakvo rešenje, da kada dođe neka druga odgovornija Vlada da stvori te uslove u najkraćem roku u obaveže i RTS da radi na tome, da vodi kampanju da građani znaju zašto plaćaju tu pretplatu i da je plaćaju zato što je njihov interes to da imaju i dobar kulturni program i obrazovni program koji postoji i informativni program u kome su zastupljeni stavovi svih političkih snaga u Srbiji, a toga danas nema i kako sada stoje stvari, sa ovakvim izmenama ovog Zakona o medijskom servisu, neće ga uskoro ni biti. Nekoliko reči o medijskoj strategiji.Ne znam šta ste tačno imali na umu, ali medijska strategija je istekla 1. januara 2016. godine, tako da se nameće potreba za donošenjem nove medijske strategije. Ne znam šta vas zbunjuje u toj prostoj činjenici.Prethodna medijska strategija, uvaženi poslaniče, trajala je od 2011. godine do 2016. godine, što znači da je 1. januara 2016. godine istekla. istekla. Istekao je rok. Neophodno je donošenje nove medijske strategije.Opšte poznate okolnosti u koje ste upućeni će vam lako objasniti da su ove godine bili izbori, neke okolnosti itd. Mi ćemo doneti medijsku strategiju u roku veoma kratkom od svega par meseci od danas. I dalje ne razumem šta vas zbunjuje u tome, pa od toga pravite neku situaciju koja je posledica neke političke zavere ili lova u mutnom.Strategije nema. Treba da je bude. To je prosto. To je vrlo prosto.Sada me vi ne slušate, a iskoristili ste priliku što ste u direktnom TV prenosu da iznosite ocene koje su u neku ruku komične ili posledice neshvatanja jasne situacije. Što se toga tiče.Što se tiče vašeg amandmana, znate kako, vi ste dobili ovde obrazloženje. Jednostavno, u zakonima ovog tipa mora da postoji neki rok. Vi unosite maksimalan stepen neodređenosti - do prestanka važenja razloga. To je ista stvar. Ovo je konkretnije i odnosi se na dve godine, a to tokom trajanja dve godine može se izmeniti ako nastupe neke nove okolnosti ili prestanu da važe razlozi.Vaš amandman je apstraktniji i neodređeniji, a samim tim, manje precizan i samim tim manje logičan i dobar. Stvar je vrlo jednostavna.Malopre sam samo hteo da kažem, ako je sada to prilika, za jednu ocenu, da ne personalizujem da je neko ovde izneverio, pao na nekom moralnom ispitu. **Maja To nije dobra poruka, dragi uvaženi poslaniče, da uvodimo kategorije ko je na čijem moralnom ispitu pao. Ovde ne govorimo o uređivačkoj koncepciji RTS, nego o sasvim drugim stvarima. **Maja Gojković** Naravno da govorimo, jer uređivačka politika svakog medija zavisi od izvora finansiranja. I privatni mediji imaju određenu uređivačku politiku koja je u interesu vlasnika tih medija. Ne bi smela da bude jedino u interesu, pošto i oni obavljaju delatnost od javnog interesa, ali je dozvoljena određena mera interesa vlasnika.Suština javnog servisa je da su vlasnik javnog servisa svi građani i da treba da bude u interesu svih građana. Mi nemamo to, Vlada je promenila suštinu zakona, upravo ovim članom, obezbeđujući značajan deo sredstava iz budžeta i time se postavila kao vlasnik javnog servisa, Vlada, izvršna vlast, i tako se i ponaša i zato imamo uređivačku politiku informativnog programa, pre svega, kakvu imamo, gde nema predstavnika opozicije.Upalite sada dnevnik u pola osam uveče, videćete kako izgleda dnevnik, koliko imaju predstavnici vlasti, a koliko imaju vremena predstavnici opozicije. U ovom prenosu, koji možda ide, a možda i ne ide, ne znam, ne mogu da gledam prenose, sedim ovde u sali, taj prenos se plaća, plaća se iz budžeta Skupštine Srbije svakog meseca. Znači, to je komercijalni i ne bi smeo nikad da se prekine ni jednim drugim programom, što RTS radi. Znači, ne bi smeo da se prekine.Kritikujem Vladu upravo što nema jasnog koncepta da li hoće javni servis ili hoće državnu televiziju. Vi sada ovo koristite, jer onda slušamo napade na uređivačku politiku RTS - nije jednom bio premijer u prvih 10 minuta, strašno, a 1499 dana što je bio, nema veze, niko nikada od predstavnika opozicije nikada nije bio u 1500 dana, to nema veze. E, pa ima i te kako veze i treba o tome da razgovaramo.Ne vidim opravdanje da vi meni 27. decembra 2016. godine kažete - istekla je medijska strategija 1. januara. 1. januara. Ko je kriv što nije doneta medijska strategija godinu dana i šta je garant da ćete vi doneti kako kažete? Ja ću vam reći - i naredne godine će biti izbori. Znači, za nekoliko meseci će ponovo biti izbori i ponovo nećete doneti medijsku strategiju, a vama medijska strategija i ne treba, jer mediji u Srbiji ne postoje. Znači, pogašeni su lokalni mediji ili pokupovani od strane funkcionera SNS, koliko god to vama bilo smešno. Pogledajte na šta liče lokalne TV i rado stanice, kao isključivi servisi SNS i to je rezultat medijske strategije koju ste vi sprovodili, ne do 1. januara, nego do danas, 27. decembra, a sprovodićete očigledno još jako dugo, jer nam slede izbori i nećete vi to doneti u narednih nekoliko meseci, kao što ste rekli.

Amandman je prihvaćen, tako da o tome ne bih nešto posebno diskutovao, ali o čemu se u stvari ovde radi.Gospodine ministre, svi se slažu, i vi kao predstavnik Vlade i predstavnici vladajućih stranaka i opozicije, da nešto nije u redu i da nešto treba raditi, ako mogu tako da kažem, to političko pimplovanje i prebacivanje od možda poslanika manje od vas - pa dajte, vi predložite kako to treba da se uradi, isami ste sada diskutovali o strategiji. Dakle, to je vaša dužnost, ako se slažete da nešto nije u redu, da predložite šta treba da se uradi i to što pre da se uradi.Zašto smo predložili ovaj amandman? Zato što, i ovo je privremeno rešenje, samo što smo ga sa godinu dana produžili na dve godine. Da li ćemo u tom dužem roku nešto uraditi, da li možete to da kažete, osim što ćemo dobiti strategiju, i da li će ta strategija biti izlazna strategija za ovu situaciju u kojoj se nalazimo, šta će se dešavati dalje?Uvek će neko birati organe upravljanja javnog servisa i uvek će to biti većina na neki način, da li će to raditi direktno Vlada u nekom konceptu finansiranja, ili će to raditi regulatorno telo, posredno raditi Skupština preko regulatornog tela, to će raditi skupštinska većina. Dakle, ništa se tu novo neće desiti, ali treba više raditi na pravilima kako taj sistem, odnosno servis treba da funkcioniše i da se uvede sistem odgovornosti, a pravila podrazumevaju, o tome su govorile neke kolege poslanici, pravila podrazumevaju i meru izdvajanja budžeta, dakle vrstu troškova, meru troškova, broj zaposlenih itd.Predstavnici vlasti, najviši predstavnici vlasti su posle Brazila napadali zaposlene za dnevnice itd. Pogledajte, danas se govori o rukovodstvu RTS, informišite se kolike su plate ljudi koji rade na montaži, koji rade na sličnim poslovima, jako niske plate,

dakle, govorio sam o RTS, o taksi, o finansiranju i o tome pod kojim uslovima treba da se finansira. Dakle, ponavljam još jednom, javni servis treba da se finansira, pitanje je samo pod kojim uslovima, odnosno šta za uzvrat on treba da nudi.

To je činjenica oko koje nema spora.Sada da vam kažem šta sam predložio u ovom članu. Dakle, predložio sam da za uzvrat dakle, ako hoće da dobije dodatnu količinu sredstava koju treba da dobije, za uzvrat treba da omogući transparentno poslovanje.Moj amandman se sastoji od tri dodatna stava koji kažu da javni servis ima obavezu da u roku od šest meseci po usvajanju ovog zakona napravi sistematizaciju svih radnih mesta i to objavi na internet prezentaciji. Moramo da vidimo koliko ljudi tamo radi i da li možda postoje neki sektori u javnom servisu gde ima više zaposlenih neto što ih treba, a u nekim slučajevima da ima recimo, manje zaposlenih nego što treba. Javni servis je javna stvar, pa to treba da bude javno.Drugi stav javni servisi su dužni da u roku od šest meseci od usvajanja ovog zakona izvrše popis sve imovine, svih dugovanja i potraživanja od trećih lica. Moramo da znamo sa čime javni servis raspolaže. Kada pogledate bilans stanja, to se u njemu ne vidi. Vidi se ukupna količina vrednosti imovine, ali ne vidite koliko javni servis zapravo poseduje vrednosti.Treća stvar javni servisi su dužni da u sklopu objavljivanja svojih godišnjih izveštaja, bilansa stanja i bilansa uspeha, na internet stranici postave sve skenirane ugovore kojima kojima pružaju neke usluge ili potražuju neke usluge od trećih lica. To je prava transparentnost.Ako javni servis želi da bude finansiran, a treba da bude finansiran, onda mora da posluje ovako odgovorno i transparentno. **Maja Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi profesore, koji je ovog trenutka meni okrenuo leđa i žurno napušta salu, moram reći da ne razumem ovaj amandman, s obzirom da se predlagač žali da ga nije bilo na televizijama javnog servisa, bez obzira što se ja politikom bavim od 1990. godine, ni jednom nisam bio na RTS, i ako mi je stranka bila najmanje pet ili šest puta parlamentarna, za razliku od profesora koji nema uopšte političku stranku.Dakle, oni su ušli u Vladu, u ministarstvo, u ministarstvu su napravili udruženje i sada preko tog udruženja želi da se povrati, i ako se 10 godina nije skidao 10 godina nije skidao sa RTS i ostalih centralnih televizija kao politički analitičar, a kod njih od analitičara do političara je veoma kratak period.Takođe, ne mogu da razumem da se žali, valjda za petak, kada je njegov govor nešto malo skraćen. Radi pune istine, uvaženi profesore, trebalo je reći da moj govor koji je išao iza njega uopšte nije bio emitovan. Hvala.

trudeći se da ne pomene naše ime, i kao to je onda u redu i ne dobijamo replike.Znači, suština je transparentnost. Mi smatramo da treba podržati, odnosno da javni servis treba da bude finansiran od strane građana Republike Srbije. Mislimo da to treba da bude iz budžeta i to po formuli kojom definišemo tačno koliko RTS treba da dobije novca. Međutim, za to je potrebna potpuna transparentnost, da znamo tačno koliko zaposlenih imaju, koje sistematizacije radnih mesta, da znamo takođe ko dobija novac, kome plaćaju usluge, koliko itd? Puna transparentnost.Znači, bez toga zaista, govorimo napamet o stvarima koje su jako bitne, gde tražimo od građana Republike Srbije da odvajaju novac za finansiranje servisa koji je u njihovom interesu.

utiču na nešto, dajem savet neka zavrnu rukave, pobede na izborima, osvoje vlast, pa onda neka menjaju i sve kompletno. Ja se zahvaljujem na ovom nepotrebnom savetu. Da ponovim, tražimo potpunu transparentnost, radi se o novcu građana Republike Srbije. Ovo sa izborima nema nikakve veze i ovakve diskusije su neozbiljne.Znači, mora da bude potpuna transparentnost ako neko traži novac građana Republike Srbije, i naravno, javni servis treba da bude finansiran iz budžeta, ali pod uslovom potpuno jasnih računa, potpune transparentnosti. ja imam predlog i voleo bih da je predlagač predložio da mi to gurnemo u stečaj i da RTS prebacimo privatnoj firmi stečajnog upravnika. Hvala. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Branka Stamenković, Zoran Živković, zajedno Nemanja Šarović, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i zajedno poslanici poslaničke grupe DS.Od ovlašćenih,

ovaj član, kao i prethodni i evo duže traje rasprava o ovom Predlogu zakona o izmenama Zakona o javnim medijskim servisima, i niko nas od učesnika u ovoj raspravi nije ubedio da javni servis ovakav kakav je, zaslužuje da se finansira iz budžeta Republike Srbije.To što se predstavlja javnim servisom nije nikakav javni servis to je televizija koja koristi nacionalnu državnu frekvenciju, a koja je u službi Devenporta, Skota i vladajućeg režima. I mislim da to niko ne može da ospori.Ovde su se čuli komentari kolega koji, naravno, neću nikoga da pominjem, jer ne želim da izazivam replike, kolega koji su žalili kako nisu dugo bili na RTS-u, a ja podsećam da je u vreme predizborne kampanje jedino srpski radikali nisu bili ni u jednoj emisiji. Svi ostali su bili i ovi što ih je Skot doveo u Skupštinu i neki čak i pre nego što su podneli kandidatsku listu.Često čujemo i da se premijer Vučić žali kako Vučić žali kako ga nema dovoljno na RTS, a on čovek pravi specijalne emisije, specijalna emisija „Oko“, specijalni „Upitnik“, dakle, on je tamo u serijama kao Kasandra i ne vidim nikakvu razliku između ovih i njih što se tiče javnog servisa.Ono što želimo da podsetimo javni servis, da za dve i po godine od kada je Vojislav Šešelj došao iz Haga, nijednu emisiju nije imao na javnom servisu. Od 12. novembra 2014. godine kada je došao, pa ni 31. marta ove godine kada mu je izrečena oslobađajuća presuda po svim tačkama optužnice. U tom periodu RTS je pravio pet ili šest emisija u kojima se govorilo o Šešelju, u kojima se govorilo o njegovoj presudi, svi su mogli da budu prisutni, svi su mogli o tome da govore, ali ne i Šešelj. Govorili su koje kakvi advokati, koje kakvi analitičari i kvazi analitičari, profesori uvaženi, ne uvaženi, ne znam ko sve nije bio, samo nije bilo Vojislava Šešelja da priča o tome kako je on to pobedio Haški Tribunal.To je što se tiče nas srpskih radikala, kako god nas shvatili i razumeli to je nama jedan od osnovnih razloga zbog kojih tvrdimo da RTS ne sme da se finansira iz džepova građana Srbije.Govorićemo i o ovom drugom predlogu zakona, ali sada govorimo o budžetu. Čime je to RTS zaslužio da se finansira iz budžeta i da se zove javnim servisom? I to da mu se još produžava, dakle Vučiću je palo na pamet da kaže produžićemo im još za godinu dana. Pa onda vam je rekao produžite za još jednu godinu, vi produžili. Dokle će na taj ….Da, ministre, to tako funkcioniše, znamo mi, nismo od juče. Znamo da je to tako. Ali to nije u redu i to nije interes građana Srbije. To je suština. Zato smo predložili da se brisanjem jednog i drugog člana faktički da ovaj zakon nestane iz pravnog prometa i da javni servis više ne dobija.Znate, pre neki dan je bila emisija gde se pričalo o predsedničkim kandidatima. Jedna od onih Olja, Bujketovih, beše Kovačević, neko od gostiju kaže da će Vojislav Šešelj biti u drugom krugu izbora, a ona kaže – molim, Vojislav Šešelj, jel smete da se kladite. Samo što nije kladionicu žena otvorila. Kaže – zapamtiću šta ste rekli, pa ću vas zvati posle izbora. Jel to javni servis? Šta me briga za koga ona navija, ali ona ne sme na taj način da se obraća sa javnog servisa. Zato ne smeju dobiti ni jedan jedini dinar. dinar. Zbog Olje jedne, Olje druge, Bujketa i ostalih. Žao mi je ovih ljudi koji rade maltene za minimalac, najveći je broj. Šačica je tih koji upravljaju, koji i njima ne daju platu i koji ne rade u interesu građana Srbije. Jedna apsolutno i potpuno antisrpska televizija. neistiniti navodi bili jednog poslanika, da su preko njegovog govora puštali reklame. Izveštaj režije imaju – nema reklama tokom skupštinskih prenosa, nikada ih nije ni bilo. Dužna sam zbog Dužna sam zbog javnosti da pročitam ovo njihovo saopštenje, jer čitavo popodne smo posvetili njihovom programu.Znači, nema reklama tokom skupštinskih prenosa, sponzori ne investiraju u nas, očigledno.Reč **Maja Videnović** Ovo je drugi amandman koji smo podneli na ovaj kratak Predlog izmena i dopuna zakona.Danas smo imali priliku da razgovarajući o zakonu o izmena Zakona o javnim medijskim servisima, govorimo o svemu, samo ne o onome što je suština. Mi imamo duboko nerazumevanje oko toga šta bi javni servis trebalo da predstavlja.Šta je javni servis, koja je njegova uloga i koja je uloga svih nas? Koja je uloga izvršne ili bilo koje vlasti u odnosu na javni servis?Mnogo opasnije od toga što mislim da imamo potpuno nerazumevanje u odnosu na to šta je to javni servis, koliko bi trebalo da ga čuvamo, pomažemo, radimo sve da on bude nezavistan je namera, tendencija koju smo danas imali prilike da čujemo od kolega narodnih poslanika SNS, primarno, koja se ogleda u nekoliko opasnih teza, koje su mnogo opasnije od pukog nerazumevanja.Prvo smo imali danas legitimne političke ideje, da apsolutno ne bi trebalo da parlament bira članove REM-a, nego što ih lepo ne postavlja Vlada. To je tendencija koja se naslanja na sve ono kako se ponaša izvršna vlast. Moram da vas obavestim, kolega koji je to rekao, nije trenutno tu, ali način na koji mi biramo članove REM-a je bukvalno da ih Vlada, kroz protočni bojler.Ono urušavanje institucija, urušavanje procedura koje se ogledaju u načinu na koji smo birali članove REM-a je upravo to. to je upravo partijsko postavljanje od podobnih ljudi iz Vlade Republike Srbije.Druga, neverovatna teza je bila pobedite gospodo na izborima pa onda imajte javni servis kakav vam odgovara opasna teza koja takođe svoju potvrdu ima i u ovom Predlogu zakona.Danas smo imali žalopojke o tome koliko je premijer ili nije bio ili jeste u određenim prilazima na centralnom dnevniku RTS, od pet godina nekakav dnevnik da nije u onoj sekundi po osećaju SNS, kada bi trebalo da ima. Danas smo razgovarali o svemu samo ne o suštini. Suština je da dve i po godine nakon usvajanja ovog zakona imamo konstantu jednu politiku prolongiranja koja ima za posledicu nekoliko stvari.Odredbe Zakona o javnim medijskim servisima se već gotovo treću godinu ne primenjuje. Onda smo imali izjavu premijera koji je rekao njegovo predizborno obećanje da će ukinuti pretplati.Zbog toga smo doneli, ministre, moram da vas podsetim, vi tada niste bili ministar, ali nasleđujete stanje za koje ste odgovorni i ono što projektujete kada govorite o medijskoj strategiji morate da imate u vidu sve ono što se desilo od tada, onda smo imali Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse, koji je praktično legis specialis, jer je potpuno suprotan od Zakona o javnim medijskim servisima. Imamo tu tendenciju da se kontinuirana kontrola Vlade nad Javnim servisom nastavlja. Pa imamo neverovatno licemerne izjave o tome da kažemo – da, smanjili smo taksu na 150 dinara, a ostalo plaća Vlade. Ne plaća Vlada, to takođe plaćaju građani Srbije. Ovo vam govori neko ko je bio redovni platiša pretplate za RTS. Ja mislim da je to dobar model i mislim da je naš zajednički interes, ne naš, nego svake građanke i svakog da imamo kvalitetan javni nezavisni servis. Ne samo zbog potrebe objektivnog i pravovremenog informativnog programa, nego to je jedini prostor gde možemo da čujemo nešto više, nešto od obrazovnog sadržaja, nešto od kulturnog sadržaja. To je interes svake građanke i građanina i to je, ako hoćete, interes demokratskog društva, da ima slobodan i nezavisan i nezavisan javni servis.Na kraju, moram da se osvrnem na zaista prilično sramno i licemerno obrazloženje zbog toga da vi nećete da prebacujete na građane i, eto, Vlada će da donese odluku o tome koji će biti iznos taksi, iako je to apsolutno kršenje Zakona o javnim medijskim servisima, zato što je 150 dinara optimalno imajući u vidu ekonomsku situaciju građana, a to radite u istom trenutku kada im smanjujete plate, penzije i povećavate poreze. Hvala.Ja sam podnela dva amandmana na ovaj Predlog zakona, oba u istovetnom tekstu – briše se. Zašto? Zato što smatram da rešenje za probleme Javnog medijskog servisa koje mi imamo ne može više tražiti u produžavanju rokova. Krajnje je vreme da neko sedne, zasuče rukave i nađe rešenje za probleme koji nisu od juče, koji postoje odavno. godina je ova vladajuća većina imala na raspolaganju da krene da rešava te probleme. Umesto da to uradi, ona samo produžava rokove zadržavajući status kvo. Zašto? Zato što joj odgovara status kvo, a naročito ako uzmemo u obzir činjenicu da su pred nama jedna do dve, a možda i tri predizborne godine, te samim tim zadržati finansijsku kontrolu nad Javnim medijskim servisom ovoj vladajućoj većini više odgovara nego da rešava probleme. Hvala.

skoro tri i po miliona brojila puta 150 dinara, to je oko šest milijardi. I još jedno dve milijardi bi trebalo da postoji mogućnost same televizije da zaradi, to mu dođe oko 12 milijardi. To je oko 100 miliona evra. To uopšte nije mala para. To je jedna stvar.Treba finansirati iz budžeta, jer je to prirodnije, normalnije, jednostavnije. Time se ne obezbeđuje niti smanjuje sloboda informisanja građana, ali se obezbeđuje materijalna sigurnost i ovih ljudi koji tu rade i kamermana, kojima se desi, recimo, da im dođe neki ludak pa im se dere što komuniciraju sa režijom u toku žive emisije. Ne dao Bog da se to desi. Vlada Srbije mora da bude garant objektivnosti RTS-a, zvao se on državna televizija ili javni servis. javni servis. To da napravimo neko nezavisno telo koje će to garantovati, to zaboravite, za to je potrebna tradicija. Ovde Vlada mora da bude garant za to. Prema tome, ako mislite da televizija treba da bude objektivna, Vlada, predsednik Vlade, ministar informisanja treba da kaže – ja garantujem, moja je obaveza, moja čast i moj obraz je da to treba da bude kako treba.Konačno, pogledajte film „Netvork“ ili „TV mreža“ iz 1976. godine, američki film, pa će vam mnogo biti jasnije o tome šta se dešava, ali definitivno

Šarović** Ministre, vi ste još jedanputa mogli da vidite koliko je RTS moćan. RTS izda saopštenje i odmah dobije pravo na repliku i da se direktno čita u Narodnoj skupštini, a mi šta god da govorimo, koliko god saopštenja da pišemo, mi na RTS-u ne možemo da se pojavimo. To je razlog zbog koga mi protestujemo.Dakle, RTS nije javni servis, oni sa javnim servisom nemaju nikakvih dodirnih tačaka.

ali je velika greška govoriti da oni mogu da rade šta hoće. Ne mogu, oni koriste nacionalnu frekvenciju. To je javno dobro i ko god ga koristi, mora takođe u skladu sa profesionalnom etikom to da radi, ali je svakako odgovornost RTS-a, koji dobija ogromnu količinu novca iz budžeta, neuporedivo je veća i zato smo se najviše na njih obrušili. Samo kratko na neke od prethodnih stavova.Dakle, ne bih želeo da vam delim lekcije, nisam pozvan to da radim, ali koristiti izraze da je nečije objašnjenje sramno i licemerno, to je nezgodan diskurs. Kada se ta stvar vama vrati kao bumerang, onda se vajkate. Prema tome, ako ćemo da gajimo kulturu govora, kulturu dijaloga, polemike i neslaganja, onda bih ja apelovao, ništa drugo, samo apelujem, da izrazi tipa sramno i licemerno koristite relativno restriktivno, jer nas to nikuda neće odvesti u međusobnom dijalogu. To je samo apel.Ne znam kako ste došli do zaključka da ja branim uređivačku koncepciju RTS. Ovde se zalažemo samo za jasan princip finansiranja minimuma održivog stanja u narednom posmatranom periodu,

bira regulatorno telo koje bira upravni odbor, o čemu smo već govorili. Mi možemo da igramo samo na terenu i sa pravilima koja postoje, a da li su ta pravila dobra, o tome možemo zaista i treba da otvorimo jednu debatu. Dajte da sad ovom prilikom, kada treba obezbediti minimum finansiranja, ne koristimo to vreme, jer je iluzorno da govorimo zašto su propisi ovakvi kakvi su sada, jer to nije Nema replike, dobili ste odgovor ministra. **Nemanja Šarović** Samo da odgovornim uvaženom ministru.Vi nas ubeđujete kako neće biti potrebno čak ni godinu dana, nego ćete doneti te zakone u kraćem periodu, rekli ste nekoliko meseci.(Vladan rekli ste za ove zakone vezano za finansiranje.Ali, da se vratimo na drugu stvar, koliko vi znate i koliko vaša Vlada zna šta radi, govori i to da vi podnosite zakon u kome produžavate za jednu godinu, a onda prihvatate amandman opozicionog poslanika gde to produžavate za dve. Dakle, na amandman od dva člana vi imate jedan prihvaćen. To pokazuje To pokazuje da vi menjate mišljenje kako vetar duva. Nema tu strategije, nema tu plana, ajmo danas ovako, danas stojite iza rešenja da je godinu dana, a sutra može i dve. Mogli smo i tri onda, što ne? **Vladimir Orlić** Hvala lepo.I ovi predlozi, baš kao i oni prethodni koji podrazumevaju brisanje člana zakona u kom se govori o stupanju na snagu, smatram da ne treba da se prihvate i nema to nikakve veze sa prihvatanjem amandmana od opozicije kad su dobri. Šta god da je dobro, treba da se prihvati i ja se sa tim slažem. Dakle, s ovim veze nema, baš kao što nema veze ni sa tim da mi od nekih koji su predlagali da svo finansiranje ide budžetski, pa onda da ne ide nikako budžetski, nego samo kroz taksu, pa su na kraju došli do treće varijante i sad opet pričaju o tome da treba budžetski, a predlažu da se obriše kompletan zakon koji kaže – delom iz budžeta. Niti ima veze, a ponajmanje ima veze sa onima koji sami za sebe tvrde da nisu u stanju da vode kompetentnu raspravu. Ja se slažem, nisu, ali to nije razlog da ovo prihvatimo. Hvala lepo.

Veoma sam amandmanski aktivan.Ovde sam podneo promenu u kojoj tražim da ovaj zakon stupi ranije na snagu, jer sam podrazumevao da će se i moj prethodni amandman prihvatiti, u kome se zahteva transparentnost, tako da je ono što je Vlada predložila bilo je da zakon stupi na snagu jedan dan po objavljivanju u Službenom glasniku. Ja sam predložio da stupi istog dana

svu dokumentaciju, sve ugovore koje će da postavi na sajt da bi građani koji plaćaju taj javni servis mogli da vide šta plaćaju, jel. Tako da sam mislio da bi jedan dan bilo dobro da se doda dodatnog vremena. Na žalost, ni prethodni amandman ni ovaj nije usvojen.Hoću samo da ponovim još jedanput princip na kome leži i ovaj prethodni amandman. Građani plaćaju svojim novcem javni servis, bez obzira da li ga plaćaju kroz takse ili kroz poreze koji onda idu u budžet, pa se onda iz budžeta plaća javni servis. To je potpuno nebitno. Građani plaćaju javni servis i javni servis je dužan da tim građanima onda podnese izveštaj o tome kako troši taj novac. To isto treba da radi naravno i Vlada, lokalne samouprave, svi koji koriste novac građana da bi im obezbedili nekakvu uslugu.Naš osnovni problem u ovoj zemlji je što svi korisnici državnog budžeta, odnosno novca poreskih obveznika, ne odgovaraju, ne podnose građanima odgovarajući izveštaj o tome kako troše taj novac. To je glavni problem. Hvala. ja ću da glasam za ovaj amandman, ali uvaženom profesoru nisam kriv. Prošli put se zabunio i rekao jednu neistinu, kako se to kaže sl , ali je rekao neistinu da su za vreme prenosa preko njega išle reklame.Od 1998. do 2000. godine, to stariji poslanici znaju, jedini poslanik koji nije imao ton sam bio ja. I to 27 puta. Ima ovde starijih poslanika koji se sećaju. Poštovani gledaoci, vi koji ste se kasnije uključili u program, obično je spiker prekrivao moj ton dok sam bio poslanik od 1998. do 2000. godine.A i profesoru Pavloviću moram da ukažem na sledeće, da ukoliko budem glasao za njegov amandman, a on traži da se obezbedi pravilnikom predstavljanje parlamentarnih stranaka. Oni nisu stranka, njih neće biti, pa ukoliko ja budem glasao, on je profesor Fakulteta političkih nauka, uvaženi profesor, onda će biti kriv što ga nema, a on je sam predložio da to bude predstavljanje parlamentarnih političkih stranaka, a on je samo izborna lista i udruženje građana. Hvala. **Vladan Vukosavljević** Samo kratko. Slučajno ste možda upali u jedan suptilni paradoks. Evo o čemu se radi.Šta je smisao amandmana koji opozicija predlaže na neke zakone, da podseti Vladu ili one koji o tome odlučuju, da su možda nešto propustili da zapaze, da postoje neka gipkija rešenja, neke finese koje su propuštene i kada se to prihvati kao takvo, vi se vajkate, a kada se to odbije, onda se opet vajkate i kažete – vi „an blok“ odbijate sve naše amandmane i obesmišljavate instituciju davanja amandman.Samo sam hteo da kažem da nema ništa loše u tome, načelno i principijelno, da se neki amandman prihvati, jer je ocenjeno da predstavlja za nijansu spretnije rešenje od onoga što je bilo prvobitno zamišljeno. Vi se s tim načelom sigurno duboko, intimno slažete, pretpostavljam, ali ga kritikujete što je taj suptilni paradoks o kome ja govorim. **Nataša Jovanović** Gospodine ministre, vi ste u pravu. Nema ništa loše u tome da prestanete da finansirate antisrpski RTS.

gospodina Pavlovića, ni jednog trenutka nije demantovao da osam meseci posle izbora ni jedan lider opozicije nije gostovao ni u jednoj političkoj emisiji na RTS-u. Nešto ne čuh taj demant od strane RTS, što znači da sve vreme govorimo istinu i da je to zaista provladin i režimski javni medijski servis.Sa druge strane, što se tiče konkretnog amandmana, u obrazloženju Vlade kojim se odbija ovaj amandman stoji – amandman se ne prihvata iz razloga što bi se stupanjem na snagu zakona, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, pomerila pomerila isplata januarske rate, čime bi se moglo dovesti u pitanje obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa.Dakle, ne ovim amandmanom, već vašim delovanjem, vašim kašnjenjem, vašom nesposobnošću se dovodi u pitanje finansiranje Javnog medijskog servisa, a ovim amandmanom se ispunjava osnovna stvar objavljivanja u „Službenom glasniku“ i dana stupanja na snagu ovoga zakona. Dakle, ovim smo samo želeli da pokažemo koliko vi naprednjaci u svemu kasnite i najčešće ste i mnogo više nazadnjaci nego naprednjaci.U tom smislu, ministru bih samo za kraj skrenuo pažnju da nisam govorio ni o kakvim moralnim ispitima, već o ispitu poštenja, jer ako ministar koji je zadužen za kulturu i informisanje, ne može da smogne hrabrosti i da kaže da ne postoji javni medijski servis koji je objektivan ako na njemu ne može da gostuje ni jedan lider opozicije, onda taj ministar, ne znam kako može da bude ministar kulture i informisanja, i šta mi od njega možemo da očekujemo u novoj medijskoj strategiji, kada ne sme, evo treći put ga pitam da kaže da je neobjektivan i da je nekorektan javni medijski servis u kome lider opozicije ne može da gostuje za osam meseci posle izbora.Na

o amandmanu?Pa sad, na svako pominjanje imena, to je igra koju igraju opozicionari između sebe. Rekao je ovaj pre mene, pa onda replika.Da li želi te o amandmanu? Dobro je predsedavajuća što to pravo uskraćujete predstavnicima opozicije, a predstavnicima vladajuće većine uvek dajete na pomenu imena ili stranke repliku. To je zaista dobro.Ako je uredništvo ili uprava RTS-a zaista tvrdi da nije prekinula moje izlaganje u petak, pustivši reklame, a onda nakon toga i direktan tv prenos vaterpolo utakmice, molim ih da me pozovu u

vam.Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, predlažem da ne prihvatimo predloženi amandman zbog toga što bi, kao što su i predstavnici Vlade rekli, stupanjem na snagu ovakvog amandmana bi se svakako pomerila isplata januarske rate i to bi sve poremetilo dalje.Međutim, zašto sam se javio. Ja sam veoma strpljiv i trpeljiv kada slušam ovakve amandmane od kolega. Normalno, vi imate pravo da tako nešto i predložite, i da branite to što predložite, međutim, o čemu se radi. Kada predlog dođe od tzv. predstavnike new way političkog šarlatanstva, hajde srpski ću to reći, novog talasa političkog šarlatanstva koji je amandman predlaže samo da bi izveo svoju političku propagandu, a ne da bi poboljšao zakon, a sve se to vidi kada se bolje izanaliziraju njihovi amandmani gde se svi svode na to

se o tome priča, da se vređaju druge stranke, kao što je i ovom prilikom vređao predstavnike SNS. Onda do čega dolazimo? Dolazimo do toga da se zloupotrebljava ova Skupština. Zloupotrebljava se govornica. Obesmišljava se uopšte rasprava. Da skratim, predlažem da ovaj i slične amandmane, tipa – briše se, ne prihvatimo. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga

celini.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis predložili poslanici.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Nataša Jovanović, Vjerica Radeta i Petar Jojić, zajedno poslanici poslaničke grupe Dveri, zajedno poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka, i zajedno Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima